E sada idemo na 2. Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u ostvarivanju nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno članku 195. Poslovnika Klub zastupnika SDP-a podnio je interpelaciju. Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće povodom interpelacije. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješće ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, podpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović, izvolite u ime predlagatelja. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre. Klub zastupnika SDP-a podnio je Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u ostvarivanju nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Povod za podnošenje ove interpelacije bio je slučaj Požeško-slavonske županije ali kao što inače navodimo ne odnosi se samo na to nego i na druge jedinice lokalne i regionalne samouprave. Naime, o čemu se radi? Kada je u pitanju Požeško-slavonska županija onda valja reći da je na temelju nalaza državne revizije u 2004. godini utvrđeno čitav niz nepravilnosti koje se mogu grupirati u sljedeće oblike. Nedostatak evidencije obaveza i potraživanja, neuredna dokumentacija, nenamjensko korištenje sredstava decentraliziranih funkcija, nedostatak kontrole i provjere namjenskog korištenja kreditnih sredstava prenesenih županijskoj upravi za ceste, postupci u vezi s izdanim jamstvima, zaključivanje ugovora o jamstvu odnosno osiguravanju potraživanja, postupci u vezi s nabavkom, protuzakonito davanje pozajmica i drugo. Valja napomenuti da u tom segmentu je od strane tadašnje opozicije Kluba zastupnika u županijskoj skupštini vijećnika SDP-a, pokušano poduzimati čitav niz mjera kao i od strane državne revizije da se ove nezakonitosti otklone, pa je u srpnju 2005. se tržilo od Ministarstva financija državne riznici hitan nadzor proračuna Požeško-slavonske županije za 2004. i 2005. godinu. Zatim je traženo u rujnu 2005. dopisom upućenih Državnom uredu za reviziju, područnom uredu Požega, te dopisom upućenom Ministarstvu financija, kontrola odnosno nadzor nad poslovanjem županijske uprave za ceste. U rujnu 2005. nadalje je traženo i zahtijevano da se izvrši nadzor nad obavljenom platnom prometa u zemlji za županijske uprave za ceste. U listopadu 2005. u dopisu Središnjem državnom uredu za upravu među razlozima zbog kojih bi trebalo raspustiti skupštinu Požeško-slavonske županije između ostaloga je navedeno izdavanje suglasnosti za združivanje jamstva i jamstava u školama u Kaptolu i Pleternici suprotno Zakonu o proračunu. Nakon raspuštanja županijske skupštine, povjerenik Vlade Republike Hrvatske je utvrdio da županija ne može funkcionirati u uobičajenom i normalnom postupku sukladno zakonu upravo onako kao što je u svom revizijskom revizijskom nalazu za 2004. godinu naznačila državna revizija koja je tada upozorila citiram: "… da takvo raspolaganje sredstvima u budućnosti može imati za posljedicu nemogućnost potpunog i ravnomjernog zadovoljavanja javnih potreba koje su dane u nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave", u konkretnom slučaju Požeško-slavonske županije. Iz svega sljedi, da je povrijeđen Zakon o proračunu u dijelu koji je propisao u kojem slučaju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstva pravnim osobama i u kojem obujmu. Zatim u dijelu koji se određuju uvjeti zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa u dijelu koji se propisuju uvjeti zaduživanja pravnih osoba koji su većinskim, izravno ili neizravno u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pri tom potsebice treba uzeti u obzir obavezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da izvještavaju Ministarstvo financija o davanju suglasnosti odnosno jamstvima. Zatim u dijelu gdje nisu poštivane odredbe zakona kojim je utvrđen opseg zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako je uključen i davanja jamstva u iznosu višem od 20% ukupnog prihoda u godini te jedinice regionalne samouprave. Nadalje, povrijeđen je teško Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osobito u članku 96. kojim je utvrđeno da je nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesen na temelju ovog zakona provodi Ministarstvo financija tijela nadležna za nadzor javnih prihoda. Činjenica je da je Izvještaj državne revizije Ministarstvo financija imalo, činjenica je da je bilo upozoreno od strane opozicijskih vijećnika i činjenica je da ništa nije napravilo odnosno tada nije postupilo. Nadalje, teško povrijeđen Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi članak 78. osobito koji kaže da se radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavljaju nadzor nad zakonitošću rada i akata i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i u postupku utvrđen zakonom kojim se utvrđuje sustav državne uprave. Poštovane kolege i kolegice, u javnim istupima dužnosnika pa i nositelja političkih funkcija često puta se zapravo pokušava interpretirati ova interpelacija pa i svih stvari koje se događaju u vezi sa stanjem oko Požeško-slavonske županije, kao pokušaj stvaranja moralne i političkog pritiska, pa i panike koja bi trebala izazvati pritisak na Vladu odnosno izazvati političke nemire. Valja ipak konstatirati da je situacija posve drugačija. Činjenica je da Požeško-slavonska županija nakon provedenih izbora je blokirana. Činjenica da već 5 mjesec zaposlenici Požeško-slavonske županije ne mogu i ne primaju plaću. Činjenica je da Požeško-slavonska županija ne može podmirivati svoja jamstva i činjenica je da se ovdje ne može primijeniti odredba članka 204. Ovršnog zakona, po kojem ne bi se moglo izvršiti ovrha iz prostog razloga jer U takvoj situaciji je sasvim jasno da je neophodno potrebno razlučiti dvije stvari. Postoji odgovornost prethodnih vlasti koji su godinama upravljali Požeško-slavonskom županijom, voljom biračkog tijela, zbog nezakonitih mogućih radnji i postupaka koje treba utvrditi nadležna državna tijela. Al' u isto vrijeme postoji odgovornost i središnjeg tijela državne uprave i središnje vlasti Vlade Republike Hrvatske, jer jednostavno nije poduzela mjere i radnje na vrijeme u skladu sa zakonskim ovlastima i dužnostima da otkloni nezakonitosti i da u isto vrijeme omogući funkcioniranje Požeško-slavonske županije u tom segmentu. Četvrto. Činjenica je da nastale štete se mjere u milijunskim iznosima. Dakle, i sa aspekta dospjelih osobito i sa aspekta nedospjelih obaveza. Kako sa aspekta obaveze same Požeško-slavonske županije tako i poduzeća u vlasništvu te županije a osobito županijske uprave za ceste. Ako se tome pridoda inače situacija koja je povezana sa poduzećem Kamen Ingrad koja je na tom prostoru djelovalo i koje je otišlo u stečaj onda se čini da se ukupna svota ukupne štete na području Požeško-slavonske županije, dakle ne one koja se odnosi na Požešku županiju vrti oko milijardu kuna. Takva situacija je dovela do toga da se to proširilo i na poduzeće, i da veliki zaposlenika ne samo što ostaje bez posla nego bivši i sadašnji vlasnik koji je u pritvoru Kamen Ingrada je doveo te zaposlenike u takvu poziciju da su zapravo svojim jamstvima založili svoju vlastitu imovinu da bi dizali kredite za njegove potrebe pa moguće da ostanu i bez kuća a ne samo bez posla Nas u Klubu zastupnika SDP-a je zaprepastila činjenica šta je iskazana u mišljenju Vlade Republike Hrvatske. Moramo reći da svaka interpelacija može završiti zahtjevom za pokretanje povjerenja Vladi, pojedinom resornom ministarstvu ili ne ili može predložiti i završiti sa prijedlogom da se razriješe određena pitanja na način i u skladu s Ustavom i zakonom koji će zadovoljiti interese i potrebe građana prije svega za onaj prostor na koji se odnosi. U tom pogledu mi smo predložili kao što je poznato pet zaključaka. Očitujući se na stajalište Vlada Republike Hrvatske u svom mišljenju prvo između ostaloga na stranici šest u odjeljku konstatira također, citiram "U konkretnom slučaju odgovornost za nezakonito ponašanje u Požeško-slavonskoj županiji imaju u prvom redu županijska tijela" itd. Dakle, sama Vlada je utvrdila da postoji nezakonitost, ali isto tako Vlada predlaže Hrvatskom saboru, citiram, da iz svih navedenih razloga odbija interpelaciju i predloži zaključke. Ovakav oblik zapravo samovoljnog nezakonitog, neustavnog i suprotnog pravnom sustavu ponašanja Vlade Republike Hrvatske nitko nije mogao očekivati. O čemu se zapravo radi? Dopustite da podsjetim, prva točka zaključaka koje mi predlažemo glasi: "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da zajedno s poglavarstvom Požeško-slavonske županije a na temelju projekta sanacije Požeško-slavonske županije koju je usvojila skupština utvrdi mjere i aktivnosti potrebne za ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđene funkcije jedinica lokalne i područne regionalne samouprave." To je i sama Vlada trebala učiniti bez našeg prijedloga. "2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do početka zadnjeg tromjesječja ove godine osigura sredstva za saniranje Požeško-slavonske županije u proračunu Republike Hrvatske i to ili iz obvezne rezerve ili iz preusmjeravanja sredstava ili izmjenama i dopunama proračuna." Dakle, veoma širok prostor na bilo koju mogućnost. Nemojmo zaboraviti da Vlada Republike Hrvatske ne samo da je imala obavezu kontrolirati i nadzirati nego sukladno Zakonu o sustavu državne uprave ako državna tijela svojim radnjama nanesu štetu ili propustom svojih radnji nanesu štetu pojedinim subjektima, fizičkim i pravnim osobama onda Republika Hrvatska odgovara za tu štetu. 3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da na temelju nalaza Državne revizije i nadzora koji će provesti nadležna ministarstva pokrene postupak utvrđivanja svih oblika odgovornosti od prekršajne do kazneno-pravne za pojedince i tijela koja su se ponašala na nezakoniti način." Nije nama jasno, ni meni osobno a niti svima nama u klubu a vjerujem ni vama kako je moguće da Vlada ovakav zaključak odbije. Jednostavno nije jasno. Ako hoće štititi Ustav, zakon i pravni poredak Republike Hrvatske a to Vlada mora onda mora pokrenuti postupke za utvrđivanje prekršajne i kazneno-pravne odgovornosti po nalazima Državne revizije i drugih državnih tijela koji su to utvrdili. E sada, ako Vlada predlaže da se takav zaključak odbije šta zapravo Vlada zagovara? Nezakonitost, neustavnost i protupravno stanje u Hrvatskoj? Samovolju ili na bilo koji drugi način politikantski rješavanje određenih pitanja? A u isto vrijeme se pokušava imputirati SDP-u kako politikantskim putem interpelacije otvara ovo pitanje. Nije točno. Poštovane kolegice i kolege, čini se da ovo mišljenje samo po sebi govori nešto drugo. Točka 4. zaključaka: "Temeljem iskustva u Požeško-slavonskoj županiji zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da na temelju nalaza Državne revizije u odnosu na jedinice lokalne i područne regionalne samouprave identificira one jedinice za koje je Državna revizija utvrdila nezakonita ponašanja odnosno dala negativne ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti njihovog rada." E sada, prvo pokušamo Vladi reći dajte napokon uzmite pa pročitajte mišljenje i nalaze Državne revizije. Drugo, ono što je zaprepašćujuće Vlada i ovaj zaključak predlaže kao i sve druge da se odbije a u isto vrijeme formira radnu grupu u koju su ušli predstavnici Vlade i predstavnici naših županija koji zapravo ispituju ove situacije. Prema tome, jedno govori, drugo radi, treće piše. To nije i ne može se očekivati od Vlade Republike Hrvatske kao ozbiljnog subjekta koji je zadužen prije svega da u izvršnoj vlasti osigura provedbu zakona Republike Hrvatske po sili Ustava i naravno osigura zakonitost rada i poslovanja.

odnosno tijela državne uprave dužna poduzeti u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u izvješćima Državne revizije da Vlada Republike Hrvatske i nadležna ministarstva pokrenu pitanja odgovornosti u onim slučajevima kada se utvrdi da su pojedinci ili tijela učinili protuzakonite radnje pri čemu utvrđivanje odgovornosti implicira sve vrste odgovornosti od političke do kaznenopravne. Vlada predlaže da se odbiju ovi zaključci. Šesto, čini se da možda možemo stavljati u političkoj borbi i iznošenju mišljenja različite ocjene stanja i stajališta u vezi sa ovakvim ponašanjem ili u vezi sa interpelacijom SDP-a, to nije sporno ali valja reći da su te objede išle i na župana požeško-slavonskog, da su te objede išle i na cijelu stranku a ja ću vas podsjetiti da je prema vijestima 13.9. ove godine državna revizorica između ostaloga, tako prenosi "Večernji list", citiram, se izjasnila da na poslovanje Požeško-slavonske županije upozoravala sam još u izvještaju za 2004. godinu, tamo je bilo još gore nego što govori Ronko, rekla je glavna državna revizorica Šima Krasić suradnicima glavnog državnog odvjetnika nakon konferencije za novinare. I zaista, taj izvještaj je tako katastrofalan da završava zaključkom kako županija u budućnosti neće moći obavljati svoj posao. Završen citat. Poštovane kolegice i kolege, još možda se može osporavati pojedini navod, pojedina brojka, s tim da vrlo odgovorno govorimo. Mi ne govorimo o gubicima nego govorimo o šteti koja je nastupila i govorimo o dospjelim i nedospjelim obavezama, u isto vrijeme naznačavamo koje su dospjele a koje su nedospjele obaveze u interpelaciji. Ne govorimo o sanacijskom prijedlogu sanacijskog programa koje je ponudila Požeško-slavonska županija, ali ima jedna stvar o kojoj se teško može raspravljati nakon toga. Ja bih htio podsjetiti da je klub zastupnika uputio interpelaciju 19. lipnja 2006. godine, da je mišljenje Vlade Republike Hrvatske došlo tokom lipnja kao što to i jeste u proceduri i sukladno poslovničkim rokovima koje sam malo prije citirao ali u međuvremenu na zahtjev županije i na zahtjev državnih tijela obavljena je dodatna revizija u Požeško-slavonskoj županiji i Požeško-slavonske županije i županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije i dopustite da citiramo neke stvari iz mišljenja državne revizije kada je u pitanju Požeško-slavonska županija. Na strani 64. tog mišljenja između ostaloga se kaže: U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2005. godinu iskazane su obaveze u iznosu od 18 milijuna 590 tisuća 646 kuna, a revizijom su utvrđene obaveze u iznosu 27 milijuna, a što je više za 9 milijuna U poslovnim knjigama na dan 31. svibnja iskazane su dakle obaveze u iznosu od 16 milijuna 825 tisuća 798 kuna, a revizijom su utvrđene obaveze u iznosu od 57 milijuna. Prema tome, ovo je očigledno da zapravo županija i župan tadašnji i njegova tijela nisu izvještavali u skladu sa zakonom niti sa istinitim podacima. Nadalje, u poslovnim knjigama nisu evidentirane dane pozajmice trgovačkim društvima u privatnom vlasništvu u vrijednosti izdanih mjenica putem koje su pozajmice dane, a nisu bile naplaćene do konca 2005. godine u iznosu od 8 milijuna 753 tisuće zaokružujem brojku, odnosno do 31. svibnja 2006. u iznosu od 7 milijuna 727 tisuća opet zaokružujem brojku. Nadalje, za jamstvo izdano županijskoj upravi za ceste u 2005. godini u iznosu od 2 milijuna kuna nije donesena odluka županijske skupštine te se o izdanom jamstvu županija nije pravodobno izjasnila, izvijestila Ministarstvo financija. Nadalje, koncem 2005. ukupne godišnje obaveze županije na temelju izvršenog zaduživanja iznose 25 milijuna ne razumije./…iznose 25, dakle manji su prihodi nego što su ukupne obaveze županije. I to valja iz toga izvesti zaključak kao što izvodi sama Državna revizija opet citiram iz navedenog proizlazi da zaduživanje nije provedeno u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Pored toga Državna revizija utvrđuje: Županija na temelju ugovora zaključenog u siječnju 2006. godine preuzela obavezu otplate dugoročnog kredita odobrenog osnovnoj školi u iznosu od 8 milijuna kuna, a za navedeno zaduživanje nije donesena odluka skupštine županije ni pribavljena suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Od poslovnih banaka nije zatražen povrat neiskorištenih depozitnih sredstava pri realizaciji programa poticaja razvoja malog gospodarstva za 2002. godinu, program poduzetnik 2 u iznosu od milijun kuna. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva nije doznačena pripadajuća dobit od 77% vraćenih kredita odobrenih za program preorijentiranja razvitka poljoprivrede i što za razdoblje od 2003. do 31. svibnja 2006. iznosi 1 milijun 22 tisuće kuna. Županija tijekom 2004., 2005. bez odluke županijskog poglavarstva zaključilo je ugovore o pozajmicama s dva trgovačka društva u privatnom vlasništvu za koje su izdane mjenice u ukupnom iznosu od 14 milijuna itd. U tijeku 2006. godine izvršena je otplata obaveza po kreditima na temelju aktiviranih jamstava koja su dana županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2 milijuna 327 tisuća kuna. Županija nije zaključila ugovor o osiguranju potraživanja u izdanim jamstvima, itd. Prekidam citiranje nalaza Državne revizije. Pribavite ga, čitajte. Pokazuje se da je državna revizorica, gospođa Šima Krasić bila potpuno u pravu, daleko je strašnije stanje u Požeško-slavonskoj županiji nego što govori sadašnji župan, gospodin Ronko, prema nalazu Državne revizije i nego što smo mi u interpelaciji postavili. Ponavljam ponovo, radi se o nalazu Državne revizije za županijsku skupštinu nakon što je podnešena informacija, interpelacija dakle radi se o aktuelnom stanju i aktuelnom nalazu. Kad se tome pridodaju nalazi koji su vezani za županijsku upravu za ceste, onda nije nikakvo čudo da su se dogodila zapravo i istražni i predistražni radnje, pokretali postupci pa i određene osobe u pokušaju utvrđivanja odgovornosti i uspostavljanju vladavine prava završili u pritvoru radi rješavanja ovih pitanja. Dame i gospodo, Klub zastupnika SDP-a zahtijeva da u raspravi o ovoj interpelaciji poduzmemo zapravo čitav niz važnih pitanja. Prvo, da se uspostavi vladavina prava ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i da se utvrdi odgovornost za sve počinitelje mogućih prekršajnih, kaznenih i drugih oblika djela za koje se traži odgovornost. Drugo, da se pokuša sanirati ovu županiju i to na način da se dospjeli dio duga da se u isto vrijeme županiji osigura deblokada, da se u isto vrijeme osigura da zaposlenicima županije da mogu normalno raditi i funkcionirati i naravno da se osigura normalno funkcioniranje županije jer se time otvara prostor za normalno funkcioniranje i obavljanje prava na lokalnu i regionalnu samoupravu koje pripada građanima po našem Ustavu. Dakako da u tom segmentu mi polazimo od toga da definitivno Vlada prestane sa pitanjima da zapravo jedan pravni, ekonomski i financijski i samoupravni, lokalno samoupravni sistem regionalnog tipa pretvara u politikantske i političke obračune. Poštovane kolege i kolegice, ja sam bio zabezeknut današnjom izjavom na aktualnom satu kada je rečeno da zapravo nema nikakvih posebnih problema da se sanira Požeško-slavonska županija. Kada je utvrđeno da će se to učiniti u vrlo… Čini se da oni koji su nervozni pokazuju svoju nervozu zbog argumenata koji su ovdje iznošeni i nemogućnosti da reagiraju na argumente. Pa polako, za Boga miloga, imat ćete svi mogućnost da govorite i da kažete svoje argumente. Al' ostaje činjenica da je to danas izgovoreno u Hrvatskom saboru. Postavljamo pitanje zašto to nije napravljeno odmah? Zašto je trebalo toliko mjeseci iscrpljivati ovu županiju? Zašto je trebalo toliko mjeseci da ovi ljudi koji rade u toj županiji ostanu bez plaća? Zašto je trebalo stvarati konstrukcije koje su se čitale i mogle čitati od izjava pojedinih odgovornih dužnosnika iz vlasti o moguće čak i raspuštanju županijske skupštine i uvođenje povjerenika iako je potpuno jasno da zakonskih osnova za to nema. Postavlja se dalje pitanje, za čega odbijati zaključke koje predlaže Klub zastupnika SDP-a? Osim ako se ne želi prikriti pravo stanje pravne stvari pa i pravne i stvarne odgovornosti za poduzete mjere u takvoj situaciji. Ali onda to može imati i dublje posljedice i u takvom segmentu sasvim je jasno da definitivno moramo oko ovakvih pitanja skinuti potrebe teškog političkog obračunavanja. Mislim da se radi o borbi za vladavine prava i uspostavu pravne države na svakom segmentu u Republici Hrvatskoj i isto tako da se pokrene napokon pitanje odgovornosti za poslove koji se obavljaju. Ja i Klub zastupnika SDP-a podržava svaku decentralizaciju lokalne i regionalne samouprave, spuštanje ovlasti na jedinice lokalne samouprave, ali tražimo da paralelno sa tim ovlastima prate i sredstava koja će omogućiti realizaciju ovlasti … /Ne razumije se./ … No, tražimo isto tako da na drugoj strani se može uvijek adekvatno utvrditi i pokrenuti utvrđivanje odgovornosti za one koji ih propuštaju, svoje dužnosti ili svoja prava ili krše Ustav i zakon. I u takvoj situaciji ne možemo biti i ne tražimo kompromis oko takvih pitanja, mislimo da tu jednostavno nitko nema prava zaustaviti postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu Ustava i zakona i za nepoštivanje Ustava i zakona. Podvlačimo ponovo, naša interpelacija nije kao što mnogi misle rađena na osnovu toga što je župan, novi župan gospodin Zdravko Ronko samo utvrdio i našo se dolje, nego na nalazima Državne revizije, tijela državne vlasti koje je osnovao ovaj Parlament i koji je objektivno utvrdio, mi smo citirali nezakonitosti, sporna pojedine brojke i činjenice vezano za sanacijski program mogu biti, ali upravo iz tog razloga je Požeško-slavonska županija i dopustite da posebice naglasim, revidirala svoj program, sanacijski program nakon što je dobila nove nalaze Državne revizije za Požeško-slavonsku županiju i za županijsku upravu za ceste i ta skupština je jednoglasno neovisno o stranačkoj pripadnosti prihvatila zapravo sanacijski program. Razlike su nastale kada su se trebali izjasniti oko zaključaka koji su povodom tih sanacijskog programa utvrđeni. E vidite sada se postavlja pitanje, naravno da se tu počelo dijeliti po političkoj liniji kada je pitanje potrebno da se utvrdi odgovornost. Mi u SDP-u smatramo da Sabor mora dati podršku s jedne strane državnim tijelima koje propituju i utvrđuju moguće odgovornosti za ta pitanja i isto tako mora tražiti od Vlade Republike Hrvatske da Vlada sukladno svojim Ustavom osigura provedbu zakona i osigura naravno kada je to potrebno i pokretanje odgovornosti za povrede Ustava i zakona, a osobito ako se radi o prekršajnim i kaznenopravnim kaznenopravnim oblicima odgovornosti. Hvala lijepa. Za uvod toliko, nadamo se da će ova uz sve materijale biti dovoljno da vas inspirira u raspravi. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Anto Bagarić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Uvaženi potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Mato Arlović je u interpretaciji interpelacije i materijala kojeg je predočio saborskim zastupnicima u nekoliko navrata citirao nešto što ne stoji pa stoga ispravljam krivi navod. Jedan od glavnih razloga kojeg ovdje navodi u smislu nekakove pogreške koju je imala županija, to je nedostatna evidencija obveza i potraživanja, neuredna dokumentacija itd. Mislim da mogu potpuno demantirati da evidencija postoji, da je šef proračuna Požeško-slavonske županije očito, ja neznam vjerojatno iz političkih pobuda preskočio dati evidenciju svih pozajmica koje su bile, a da ne govorim o suglasnostima Vlade koja je ovdje rečeno da nije dobivena, suglasnost Vlade je dobivena na sva jamstva koja su iskazana, mislim na kredit od 11 milijuna, mislio je na njega i gospodin Arlović i to Vlade pod vodstvom cijenjenog i uvaženog zastupnika gospodina Račana, a isto tako i sva jamstva koja su izdana imaju suglasnost županijske skupštine. No da ne otvaram dalje priču i nemam mogućnosti, ja ću u svom ponaosob obraćanju, o svim detaljima reći svoje. U ime Vlade, predstavnik predlagatelja će obrazložiti izvješće ministar financija, Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala

To je možda što nije dobro, jer ja sam ovdje u funkciji predstavnika Vlade i ministara financija ne mogu spustiti na dnevnopolitičke obračune nego moram govoriti o zakonima. I druga stvar, ako hoćemo ovaj predmet sagledati realno, trebamo pogledati prvo kada su donesene zakonske odredbe da netko može dati određene pravo, jamstva itd. a da za to ne traži suglasnost Vlade. I druga stvar, u kojem vremenskom periodu su nastale najveće obveze. I treća stvar, ovdje danas spominjana gospođa glavna državna rizničarka, kad je rekla u kojem nalazu je konstatirala loše stanje u županiji. Ako je to rekla 2004. onda se to odnosi na nalaz Državne revizije za 2003. godinu, ali onda to nije bio period vladavine Vlade Ive Sanadera nego koalicijske Vlade, a mislim da čak niti nije bitno koja Vlada je bila u kojem trenutku na vlasti nego je bitno da li je u datom momentu zbog ovih ili onih pritisaka se donose određeni propisi koji daju neograničene mogućnosti lokalnim moćnicima da stvaraju nekakve obveze, onda je netko poslije toga kriv. Mislim da o tome trebamo razgovarati. Dakle u nalazu Državne revizije, u ovom zadnjem koje smo dobili i iz izlaganja uvaženog potpredsjednika Doma, gospodina Arlovića, dakle neosporno je da i on vjeruje u to, na stranici 50 piše da su revizijom utvrđene obveze od 57 milijuna kuna. Međutim, i čelnici SDP-a i gospodin Ronko na zadnjim zaključcima županijske skupštine da doslovno Vladu nazvao kriminalnim miljeom i to službeni dokument koji je on potpisao i da podržava najniže najniže kriminalno dno, govori o tome da je revizija utvrdila obvezu od 270 milijuna. Ako ovdje stoji da je to 57 milijuna, razlika između 57 i 270 milijuna je 220 milijuna i tu u principu počinju lagano svi problemi. Da smo realno sagledali što je tih 57 milijuna, došli bi do stranice 56 nalaze Ureda za državnu reviziju gdje se doslovno konstatira: Državni ured za reviziju mišljenja je da je županija u dogovoru sa županijskom upravom za ceste nakon dostavljene opomene i otkaza ugovora poslovne banke trebala poduzeti mjere za otplatu dospjelog duga u navedenom roku da se izbjegne prinudna naplata i blokada. I sada bez obzira na tumačenje članka 204. ima tu kolega koji jesu sad ili su bili nekad čelnici lokalne samouprave i da im se dogodila ovakva situacija, ja vam garantiram da nitko od njih tko ovdje danas sjedi na čelu sa mnom koji sam bio isto čelnik lokalne samouprave, ne bih dozvolio ako može koristiti odredbe članka 204. Ovršnog zakona da mu netko blokira jedinicu lokalne samouprave i da ga dovede s tim u pat u pat poziciju. To je dakle bez obzira kako ćemo mi tumačiti, ima pravo ili nema pravo, ali kako se lovimo za sitnicu da spasimo stvar da možemo funkcionirati, dakle to smo trebali poduzeti ne ulazeći to što kolega Arlović kaže da to nije moglo. Druga stvar, gospodo, bez namjere da politiziram. Iz web stranice sindikata vidjet ćete odgovor koji su dali direktori poslovnih banaka. Da su danas spremni razgovarati za deblokadu žiro računa i da uopće nije sporno da je župan donio zahtjev da ne bi izvršili blokadu žiro računa, napravili bi reprogram kredita. I ja tvrdim odgovorno tvrdim županija može normalno funkcionirati. Što se dogodilo, gospodo, u 4 mjeseca blokade žiro računa. Slavonska banka je s osnova ovrhe naplatila 6 i po milijuna kuna, a ukupno dospjele obveze Slavonske banke u tom periodu od 4 mjeseca nisu veća od 2 milijuna kuna. I direktor je spreman razgovarati o reprogramu, da za ovu godinu se kompletna glavnica ostavi u prisilnoj naplati, da se napravi reprogram kredita i da 3 milijuna kredita, dakle s obzirom da je u ovom trenutku kreditna obveza 17, da se napravi reprogram na 20 milijuna, da 3 milijuna kredita se vrati županiji i s tim se praktički stječu uvjeti uz razgovore s ostalim bankama da županija može najnormalnije početi funkcionirati. I to je istina i bez obzira koliko politički bilo teško priznati neke stvari, ali garantiram tu ih ima dosta. Počevši od kolege Linića koji je najstariji gradonačelnik. Svi bi sigurno postupili na takav način, ne bi dozvolili da nas netko blokira. A političkom bitkom bi se borili da utvrdimo da su naši politički protivnici stvarno napravili određene greške, i na kraju krajeva, ako je to istina, temeljem nalaza Državnog ureda za reviziju koji će biti ovdje na raspravi u ovom Visokom domu i ako su se dogodile određene stvari, pa mi, dakle saborski zastupnici su dužni predložiti Državnom odvjetništvu da ispita taj slučaj. Međutim, govorilo se o 270, govorilo se o 350 milijuna. Kolegice i kolege, i iz HDZ-a, i HNS-a, i HSS-a, SDP-a, nema potraživanja od 350 milijuna. Da i zbrajate na tisuće načine ne možete izbrojiti. Nema toga. Ja vam odgovorno tvrdim da se Požeško-slavonska županija u razgovoru sa poslovnim bankama i uz one obveze iz državnog proračuna koje imaju za programe Požeško-slavonske županije gdje županija nije dostavila program pa na temelju tog nije mogla ostvariti, može deblokirati bez problema i s obzirom da nema naplate naplate anuiteta do kraja godine, ona može iz redovnih prihoda potpuno normalno funkcionirati. Druga stvar, ne možemo govoriti ako je ovih 57 milijuna i jamstvo za osnovnu školu u Pleternici koja uopće još nije utrošeno. Uopće još nije utrošeno. 12 milijuna 700 tisuća kuna za školu u Pleternici uopće još nije utrošeno. Nije uopće utrošeno. Kako onda možemo to govoriti da je to obveza ove godine koju bi Vlada trebala sanirati sa nekakvih 15 ili 20 milijuna. Ali je normalna stvar kao što se pomaže svim županijama u investicijama, u osnovne škole i srednje škole, da Ministarstvo znanosti sljedeće godine u svojoj procjeni, zapravo planovima u proračunu, predvidi jedan dio pomoći anuiteta za osnovnu školu u Pleternici i za osnovu školu u Velikoj. Ali ako Ronko ili netko drugi smatra da tamo ne treba napraviti osnovnu školu onda neka to javno kaže. Onda će tu osnovnu školu isfinancirati Ministarstvo znanosti u potpunosti. Dakle, 3 jamstva za 3 škole nisu došla na naplatu i nisu uopće aktivirana. I ne možemo to smatrati obvezom, gospodo. Ali o tome da možemo razgovarati da se sutra županiji pomogne oko otplate tog jamstva, to je isto normalna stvar, kao što se pomaže svim ostalim županijama. A sad što se tiče zakonskih odredbi. Vi znate da do 1999. jedinica lokalne samouprave se nije mogla zadužiti i nije mogla izdati jamstvo bez suglasnosti hrvatske Vlade i Ministarstva financija. Zakonom o izvršenju proračuna 2000. i 2001. je maknuta odredba da se za izdana jamstva treba tražiti suglasnost Vlade Republike Hrvatske, nego je ostala odredba samo da za zaduživanje do 20% ukupnih godišnjih prihoda, ne može biti veći anuitet, se mora tražiti suglasnost jedinica, zapravo Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija. Što se dogodilo 2002. godine? Najveći dio obveza o kojima se mi toliko politički i stranački prepucavamo se dogodio 2004. i 2003. godine. 2004., zapravo 2002. godine je izdano jamstvo županijskoj upravi za ceste od 24 milijuna kuna. 2002. godine. Ako smatramo danas da je to nepravilnost za ta 24 milijuna onda je to nepravilnost bila i 2002. godine. Ako to nije bila nepravilnost 2002. godine onda nije ni danas nepravilnost. I tom problemu trebamo pristupiti na takav način, to je bar mišljenje nas predstavnika Vlade. Ali isto tako da je očigledno da zbog određenih problema će županija morati vratiti 24 milijuna isto tako stoji. Usprkos jamstva izdanog od 24 milijuna kuna Vlada Republike Hrvatske, koalicijska Vlada Republike Hrvatske 2003. godine daje suglasnost Požeško-slavonskoj županiji na zaduženje od 11 milijuna kuna. Dakle, za vrijeme koalicijske Vlade je stvorena obveza od 35 milijuna i krajem godine još izdano jedno jamstvo za osnovnu školu "Mladost" u Jakšićima od 4 milijuna i još nešto kuna. I sad to gledajte, dame i gospodo, od ukupno dakle revizijskim izvješćem konstatiranih obveza 57 milijuna, 41 i pol milijun je nastalo za vrijeme koalicijske Vlade. I mi danas govorimo da ova Vlada nije kontrolirala, da nije poduzela mjere, a kad su se te obveze stvarale za vrijeme neke druge Vlade onda je to bilo zakonski ok. E to je ono što nije dobro. Jer ako onda nije bilo, ako danas nije u redu nije niti onda u redu. Također govori se o sanacijskom programu. Gospodo, u tom sanacijskom programu su se, ja to ne bi želio nikoga uvrijediti i unaprijed se ispričavam, zbrajale kruške i jabuke. Međutim, tko su glavna kreatora sanacijskog programa? Financijaš koji je u vrijeme Bagarića, župana Bagarića bio glavni financijaš u županiji, a sad je i u vrijeme župana Ronka, i drugi glavni sanacijski mag je direktor Županijske uprave za ceste koji je isto za vrijeme Bagarića radio to što radi i sad ja mislim da je u istražnom postupku. E sad, gospodo, ja iskreno govoreći, čudim se kolegama iz SDP-a da prihvaćate sanacijski program ljudi koji su navodno sve ovo skupa napravili. I nije problem u tome da se županija može deblokirati, nije problem u tome da županija može normalno funkcionirati. Samo ne možete govoriti o 350, ne možete govoriti o 270 milijuna, ne možete govoriti da Vlada mora dati interventno 60 milijuna. Ja garantiram da u ovom trenutku nakon razgovora sa poslovnim bankama na način kao što sam rekao sa Slavonskom bankom, na ova sredstva koja su predviđena u državnom proračunu za programe Požeško-slavonske županije za redovan program, županija se može deblokirati, županija može isplatiti plaće zaposlenima i županija može u potpunosti normalno funkcionirati. Rekao sam za 3 osnovne škole, treba sjesti i vidjeti. Ako je to opterećenje županije u sljedećim godinama da ne može funkcionirati … /Govornik se ne razumije./ … će se dio sredstava u Državnom proračunu. No želio bih isto tako nešto reći jer je jedna primjedba išla i direktno meni na račun. Dakle koja je stvarna namjera bila ove blokade žiro-računa.

Koja je namjera bila? Ajmo blokirati račun. Dolazit će decentralizirana sredstva. Mi ćemo lijepo tako počistiti sve kredite pa ćemo napasti državu da nije platila osnovno i srednje školstvo i imat ćemo očišćenu županiju. Nakon što sam ja dao izjavu, to je dužnost mene kao ministra financija da neću dozvoliti da osnovne škole, srednje škole, centri za socijalnu skrb i bolnice ne funkcioniraju u Požeško-Slavonskoj županiji nego sam pozvao sve korisnike proračuna da svoje troškove koje imaju počevši od osnovnih, srednjih škola, centra za socijalnu skrb i zdravstvenih ustanova direktno proslijede resornim ministarstvima i da će ti rashodi biti direktno plaćeni vjerovnicima. To se napravilo i to se događa 4 mjeseca. Međutim koja je reakcija bila župana Romka? Nije bila reakcija: Dobro, ministre to je dobro. Dobro je da novci ne idu tamo gdje je blokirano nego da funkcioniraju škole. Ja ću podnesti kaznenu prijavu protiv ministra. Zašto? Zato što je omogućio da funkcionira škola? Zato što nije doveo u situaciju kao što je on doveo 60 zaposlenika na Požeško-Slavonskoj županiji da ne primaju plaću. Međutim što se događa u 7. mjesecu? U 7. mjesecu vrlo interesantno dolazi jedno lijepo pisamce iz Požeško-Slavonske županije gdje oni nama specificiraju troškove osnovnog i srednjeg školstva koje bi trebalo platiti. Znači prije mjesec dana ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv ministra financija a nakon mjesec dana nam se šalje dopis da bi trebalo platiti to i to. Jasno ukazuje na određene stvari politikanstva koje su se upustile u realni život. Vladi nije interes politikanstvo. Vladi je interes da Požeško-Slavonska županija normalno funkcionira i s obzirom da je počelo već svijetliti htio bih još nešto reći. 27 milijuna kuna je Vlada otpisala bolnici u Pakracu. To župan nikad ni jednom riječju nije spomenuo. Nije samo bolnici u Pakracu. To je onaj problem županijskih bolnica, smještaj, kvote, Ministarstvo zdravstva kao što se napravilo u toj bolnici tako se napravilo u drugim bolnicama. I kolegice i kolege imamo nalaz državne revizije. Svi smo rekli da vjerujemo toj kući, da vjerujemo glavnoj državnoj revizorici. Ona je konstatirala da nisu poduzeti koraci za deblokadu žiro-računa. Mi sami možemo konstatirati da ne bi dozvolili da nam netko blokira žiro-račun temeljem Zakona, zakona 204. i ja mogu predložiti bez obzira na ove zaključke koje je predložio uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Arlović u ime Kluba zastupnika SDP-a im realno, stručno i životno rješenje. Neka gospodin Ronko napravi ono što su njegove ustavne i zakonske obveze, nek obavi razgovor sa poslovnim bankama. Deblokirat će se žiro-račun. Vlada će normalno pomoći i mislim da sve priče i politikanstvo ovdje ne trebaju jer građani Požeško-Slavonske županije žele živjeti, žele dobivati formulare i potvrde u Požeško-Slavonskoj županiji. Zato i jesmo osnovali jedinice lokalne samouprave i po prvi puta praktički jučer nakon razgovora s obzirom da je u medijima izašlo sa uvaženim kolegom Jurčićem nas dvojica smo se tu složili oko praktički 90 stvari čisto sa stručne strane ne gledajući ovo. Smatramo da se problem može riješiti. Ako ćemo tjerati dalje politikanstvo, tjeramo politikanstvo na račun građana Požeško-Slavonske županije, a mislim da za to nismo ni plaćeni i da za to nismo niti izabrani. Hvala lijepo. nekoliko ispravaka netočnih navoda. Poštovani zastupnik potpredsjednik Mato Arlović. Prvo činjenica nije točno da je nalaz Državne revizije za 2003. godinu nego za 2004. godinu kao što sam i citirao, kao što sam i citirao. U 2005. i 2006. godini je dostavljen za 2004. godinu. nije točno da je gospodin župan Ronko Zdravko potpisao zaključke u kojim se između ostaloga govori, citiram: «Spregom dijela političkog vrha i kriminalnog dna radi se o zaključcima koje je donijela Skupština županije i potpisao predsjednik Skupštine županije … … /Upadica se ne razumije./ … I treće, i treće oko evidencije citirat ću nalaz Državne revizije koji kažu: «U poslovnim knjigama nisu evidentirani niti popisom imovine i obavezno obuhvaćeni i tako dalje» tako da praktički je potpuno jasno da evidencije nisu postojale.

Ministar Šuker je rekao tko je izmijenio zakon da lokalni moćnici mogu stvarati obaveze bez kontrole. Dakle ako se tu mislilo na to da ne treba suglasnost Vlade na davanje jamstava prilikom zaduživanja pravnih osoba u vlasništvu jedinica lokalne samouprave onda to sasvim sigurno nije stvaranje obaveze bez kontrole jer po Zakonu o proračunu ta jamstva ulaze u kvotu od 20% i po Zakonu o proračunu i napucima Ministarstva financija kvartalno se moraju Ministarstvu financija dostaviti izvještaji o tome koliko je jedinica lokalne samouprave zadužena kreditno i koliko je izdala jamstava? Prema tome sasvim sigurno to nije bez kontrole. Tu je samo, samo, … … /Upadica se ne razumije./ … Tu je samo, ne, ne, ne gospodine Šuker. Radi se o tome da li se poštuje zakon ili ne? Nijedan zakon nije izmijenjen da se može zaduživati iznad 20%. Onaj koji je to činio činio je protuzakonito. a vaše Ministarstvo odnosno Ministarstvo financija kvartalno dobija izvještaj o tome koliko je jedinica lokalne samouprave zadužena? U što ulaze sve kreditne obaveze i sva dana jamstva svim poduzećima i ustanovama. Poštovani zastupnik Slavko Linić, ispravak netočnog navoda. **Linić, Slavko (SDP)** Ispravljam dva netočna navoda ministra Šukera. Prvo na dan dolaska gospodina župana Ronka na dužnost župana, županija je bila blokirana već nekoliko dana. Prema tome župan je zatekao blokiranu županiju i to je ono što možemo pročitati i u izvješću revizije, to je ono što znamo. Znači nije župan Ronko dozvolio nego zatekao blokadu i to je bitno napomenuti. Ostaje i druga činjenica. U pokušaju da deblokira zatečeno stanje gospodin župan Ronko je tražio od ministra zahtjev kojim mu se odobrava zaduženja da bi mogao raditi ove transakcije. Pismovno 1. rujna ministar mu je stavio do znanja da nema pravo na zaduženja. Prema tome u pokušaju da nađe rješenje gospodin župan se obratio ministru. Uputa od 01.09. kao pismeni dokument nema pravo na financijske transakcije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Predsjednik odbora poštovani zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 50. sjednici održanoj 27. rujna 2006. godine razmotrio

Imam dva ispravka netočnog navoda. Jedan je već napomenuo kolega Linić ustvrdivši kako je blokada računa nastupila prije dužnosti gospodina Ronka, a osim toga sasvim je netočno a i nekorektno pozivanje ministra na odredbu članka 204. stavak 2. Ovršnog zakona koji ovdje uopće ne dolazi do primjene jer se nije radilo o nikakvom sudskom ovršnom postupku. Blokada računa je došla upravo onog trenutka kada su se aktivirala jamstva. Dakle, bez ikakvog ovršnog i sudskog postupka. To je bitno. Prema tome, ovako nekakvim pravnim smicalicama i to još netočnim i nekorektnim nije dostojno da se o ovoj ozbiljnoj stvari ovako raspravlja u Hrvatskom saboru. odnosno i vrlo je nekorektno da na ovakav način ministar Šuker prebacuje ustvari krivnju upravo na one koji su se suočili sa ovako jednom kriminalnom situacijom, a naravno i sa teškim posljedicama. U točnosti spada. Izvolite. razmotrio je Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske o ostvarivanju nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Klub zastupnika aktom od 19. lipnja 2006. godine. Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenoj interpelaciji raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Odbor je raspolagao pisanim izvješćem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu i zaključcima Skupštine Požeško-slavonske županije sa izvanredne sjednice održane 11. rujna 2006. godine. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je razloge podnošenja predmetne interpelacije pri čemu je naglašeno da Vlada Republike Hrvatske u slučaju Požeško-slavonske županije nije postupala u skladu sa zakonskim obavezama nadzora nad zakonitošću rada i akata tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je u uvodnom izlaganju naglašeno da je potrebno stvoriti uvjete za normalno funkcioniranje ove županije na način da Vlada Republike Hrvatske osigura sredstva za saniranje županije u državnom proračunu Republike Hrvatske. Pri tom je konstatirano da Požeško-slavonska županija nije u mogućnosti samostalno razriješiti stanje u koje je dovedena nezakonitim postupanjem odgovornih osoba i neprovođenjem zakonskih propisa o nadzoru od strane državnih tijela. Predstavnik Vlade Republike Hrvatske upoznao je članove odbora da će Vlada na plenarnoj sjednici predložiti konkretne mjere za …/Govornik se ne razumije./… Požeško-slavonske županije i nastavak njezinog normalnog poslovanja. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, izlaganja predstavnika Vlade, članovi odbora u raspravi su iznijeli oprečna stajališta glede predmetne interpelacije. Tako je s jedne strane zastupano stajalište o tome kako interpelaciju treba podržati s obzirom da je Vlada preko tijela državne uprave propustila obavljati nadzor sukladno pozitivnim propisima jer bi mjerama koje su temeljem nadzora mogle biti poduzete bilo spriječeno nastajanje aktualne situacije u toj županiji, dok je s druge strane prevladalo stajalište iznijeto u mišljenju Vlade prema kojem odgovornost za nezakonito postupanje u Požeško-slavonskoj županiji u pravom redu imaju tijela županije, koje nisu uspostavile mehanizme internog nadzora i kontrole te podjelu prava i odgovornosti za postupanje u županiji. Konstatirano je da je u Izvješću državnog ureda za reviziju za 2004. godinu za Požeško-slavonsku županiju utvrđen i niz nepravilnosti u financijskom poslovanju. Primjerice, nedostatak evidencije, neuredna dokumentacija, nenamjensko korištenje sredstava decentraliziranih funkcija, nedostatak kontrole i provjere namjenskog korištenja kreditnih sredstava prenesenih županijskoj upravi za ceste, nepravilnost u postupcima u svezi s izdanim jamstvima, nepravilnosti u zaključivanju ugovora o jamstvu, odnosno osiguranju potraživanja, nepravilnosti u postupcima u svezi s nabavom, te u protuzakonitom davanju pozajmice i drugo. Pri tome je naglašeno da je u navedenom Izvješću državnog ureda za reviziju konstatirano da raspolaganje sredstvima na takav način može imati za posljedicu nemogućnost potpunog zadovoljavanja javnih potreba koje su dane u nadležnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem nije prihvatljivo stajalište Republike Hrvatske, kojim predlaže Hrvatskom saboru da odbije zaključke predložene u interpelaciji kojima se predlaže da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da zajedno sa Poglavarstvom Požeško-slavonske županije na temelju projekta sanacije Požeško-slavonske županije koji je usvojila skupština županije na sjednici održanoj 09. lipnja 2006. godine utvrdi mjere i aktivnosti za ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do početka zadnjeg tromjesečja ove godine osigura sredstva za saniranje Požeško-slavonske županije u proračun Republike Hrvatske i to ili ili iz obavezne rezerve ili preusmjeravanjem sredstva ili izmjenama i dopunama proračuna. Da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da na temelju nalaza državne revizije i nadzora koji će provesti nadležna ministarstva pokrene postupak utvrđivanja svih oblika odgovornosti od prekršajne do kazneno pravne za pojedince i tijela koja su se ponašala na nezakoniti način. Da se na temelju iskustva u Požeško-slavonskoj županiji zaduži Vlada Republike Hrvatske da na temelju nalaza državne revizije u skladu u odnosu na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave identificira one jedinice za koje je državna revizija utvrdila nezakonita ponašanja odnosno dala negativne ocjene u djelotvornosti, ekonomičnosti njihovog rada te da na temelju tako utvrđenog stanja Vlada Republike Hrvatske raspravi stanje u pojedinoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave te odredi mjere koje su tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno tijela državne uprave dužna poduzeti u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u izvješćima Državne revizije da Vlada Republike Hrvatske i nadležna ministarstva pokrenu pitanja odgovornosti u onim slučajevima kada se utvrdi da su pojedinci ili tijela učinili protuzakonite radnje pri čemu utvrđivanje odgovornosti implicira sve vrste odgovornosti od političke do kaznenopravne. konstatirano je da zaključci predloženi u interpelaciji imaju opći karakter, odnosno da bi njihovo provođenje pored rješavanja stanja u Požeško-slavonskoj županiji osigurao poštivanje pozitivnih propisa u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U raspravi je također iznijeto mišljenje prema kojem nije jasno kako je moguće da se jamstva izdaju izvan zakonom utvrđenog limita a što se u slučajevima Požeško-slavonske županije dogodilo te kako je moguće da županijska uprava za ceste ima potraživanja koja su ista, koja koja premašuju višegodišnje prihode. S druge strane u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem je stanje u Požeško-slavonskoj županiji nerealno prikazano, pri tome i konstatirano da u sanacijskom programu koji je usvojen na sjednici Požeško-slavonske županije su zbrojeni primjerice gubici zdravstva što je stvar sustava zdravstva a ne župana. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 5 za i 3 protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti sljedeći zaključak: Odbija se Interpelacija o radu Vlade Republike hrvatske u ostvarivanju nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanju tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Ovo je nešto vrlo zanimljivo u ovome izvješću. Mir molim vas! Mir! U izvješću Odbora za lokalnu i područnu samoupravu na strani 2, cijela strana 2 je citiram: U raspravi iznijeto mišljenje prema kojem nije prihvatljivo stajalište Vlade Republike Hrvatske kojom predlaže Hrvatskom saboru da odbije zaključke predložene uz Interpelaciju kojima se predlaže, dakle zaključke, pa su citirani cjelokupni integralni tekst svih tih zaključaka u Interpelaciji. cijela Interpelacija je tu iznijeta sa svojim zaključcima. To nije u duhu Poslovnika Izvješće o radu odbora nego je to jednostavno samo Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Premda ste već zapravo reagirali, jer smatram da je povrijeđen članak 42. koji govori o radnim tijelima Sabora, stavak 5. u kojem se jasno kaže: Radno tijelo Sabora nakon provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješću dakle o zauzetim stajalištima a ne o tome kako ovdje na jedan doista perfidan način zloupotrebljeno funkcija predsjednika radnog tijela, da bi se izvijestilo samo o tomu što su SDP-ovci rekli na tom radnom tijelu, što nije prihvaćeno od strane to istog radnog tijela. Vaša je zadaća izvijestiti o zauzetim stajalištima toga radnog tijela. To jasno piše u članku 42. stavak 5. Radno tijelo Sabora nakon provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje Sabor. Ova zloupotreba doista je teška zloupotreba funkcije predsjednika radnog tijela. Točno je da, istina je da u članku 42. stavak 1., 2., 3., 4., 5. radno tijelo Sabora nakon provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje Sabor. A ovdje je, očito je nesporno jel' da je, reproducirani su integralni dijelovi, integralni u cjelini svi zaključci sa svojim obrazloženjem predloženi uz Interpelaciju. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, molim neka razmotri ovu situaciju u pogledu

ali se ne navodi u cijelosti Interpelacija. Ne navode se zaključci iz Interpelacije se integralno ne citiraju u cijelosti. … /Upadica ne čuje./ … Potpredsjednik, poštovani zastupnik Mato Arlović, povreda Poslovnika. Gospodine predsjedniče, kolega Matušić je povrijedio članak 51. Poslovnika citirajući članak 42. stavak 5. umjesto članka 51. stavak 1. koji izričito kaže, citiram: "Radno tijelo Sabora obavezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Sabor" i da dalje zaustavljam citat, nema potrebe dalje čitati. Prema tome ovo je izvješće napravljeno u skladu sa Poslovnikom člankom 51. a drugo je pitanje što su zaključci drugačiji nego što je sadržaj rasprave koja je bila tamo. Znam kolega Arlović. Piše u članu 51. je li, radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i stajališta izvijestiti Sabor, može izvijestiti o stajalištu manjine kada mišljenje ostane podijeljeno itd. ali krajnje je neuobičajeno da se da se interpretira i članak 42. i bilo koja odredba Poslovnika koja govori o radu radnih tijela da se u cjelini integralni dijelovi zaključka … **Arlović, Mato (SDP)** Odbor za Ustav i Poslovnik neka o tome raspravi. Otvaram raspravu. Idemo na raspravu po klubovima. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Evo ovaj materijal moguće je sagledati izgleda sa nekoliko aspekata. Prvo kako uopće funkcioniraju županije u Hrvatskoj, drugo kao otrežnjenje sa tim gospodarskim prilikama ma svih slavonskih županija, treće kao sprega političko-poslovnog miljea, četvrto kao politizacija odnosa Vlada Požeško-slavonska županija vjerojatno i opozicija Vlade ili obrnuto i peto, što kada se sustav lokalne samouprave nađe pred bankrotom. No sad pođimo ovako redom. Požeško-slavonska županija sa svojim proračunom od 113 milijuna kuna od čega na zajmove otpada 37,5 milijuna kuna, jednostavno ne može egzistirati. bez decentraliziranih funkcija ili sredstva koji iznose 42 milijuna kuna plus ovih 37,5 milijuna kuna zajmova to je cca 80 milijuna kuna što će reći da su njihovi autonomni izvori ili prihodi svega 33 milijuna kuna. I to na neki način govori o sjaju i bijedi lokalne poglavito županijske samouprave. da su županije ne znam Bog zna što, a u biti vidimo da su gotovo ništa, osiromašene, pauperizirana sredstva bez ikakve moći kojima ni jedna vlast ne želi dati moć jer želi vladati sredinama gdje inače ne može ili ne dobija vlast. I to je prvo. Drugo, kaže se da je toj županiji imovina 165 milijuna kuna ali što je to? To su uglavnom bolnice, to su Opća bolnica Požega, u Lipiku, zatim u Pakracu, dom zdravlja, ljekarne, itd. kojima je temeljni kapital 100 milijuna kuna. Ali sad kako da sa recimo tih 30 milijuna kuna ajde pustimo decentralizirana sredstva za druge su namjene, npr. vi brinete o zdravstvu. Ma ista stvar je da budemo na čisto i u Puli i u Zadru i u Kninu i u Šibeniku koji je zapravo se našao, njihova opća bolnica pred slomom, koji nisu imali za plaće ili su ih nekako isplatili u 7. ili 8. mjesecu ove godine. Znači gospodo, ono od čega treba poći, treba reformirati sustav županija, jer ovo naprosto vodi tragikomediji. Drugo, ajmo sad malo usporediti županiju Istarsku i Požeško-slavonsku, ali to govorim prije svega zbog Slavonije. Ukupan broj zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji je, imam ovdje podatak 19 U županiji Istarskoj sa 210 tisuća stanovnika gotovo 100 tisuća. Nezaposlenost tamo 20,9%, u Istri je na godišnjoj razini 6%, 30% manje nego u Zagrebu, 50% manje nego u Rijeci. Izvoz im je 89 milijuna dolara, prema ovim materijalima iz interpelacije, u Istri je rekoh sa 210 tisuća stanovnika 950 milijuna dolara. Katastrofa je i u Primorsko-goranskoj koja ima izvoz svega 400 milijuna dolara na 310 tisuća stanovnika. 50 milijuna dolara manje no što ima samo Pula. Uvoz te Požeško-slavonske županije je 61 milijun dolara, Istarske negdje milijardu 150, znači ukupna robna razmjena jednih je 150 milijuna napram 2 milijarde Imamo dva puta veći broj stanovnika, ali i gotovo 15 puta veću gospodarsku aktivnost od te županije ne računajući turizam i sve ovo ostalo. Govorim samo o robnoj razmjeni. Zašto to govorim? Jer se jednostavno ne mogu načuditi da je proračun pazite sad ovo Požeško-slavonske županije 110 milijuna kuna, a Istarske svega 210 milijuna kuna, a rekoh da je gospodarska aktivnost u Istri sigurno 20, 25 puta veća nego u Požeško-slavonskoj županiji. Znači, jednom riječju ovaj sustav gospodo ne funkcionira. To vam je kao i kod recimo ovih novih penzionera koji su išli u penziju nakon 1.1.'99. godine. Što se više radi, to imate manje. To je jedan apsurd koji je izgleda moguć samo u Hrvatskoj. Kao što treba reformirati sustav mirovina, tako treba naprosto reformirati i sustav županija. Treći problem je rekoh sprega političko-poslovnog lobija evo stalno čitamo u novinama, gospodina Bagarića Zeca iako i sam Zec je jasno bio izdanak politike i kao takvog ga treba doživljavati, jer bez politike ništa ne bi napravio. Međutim, nije problem on toliko više danas, znamo što se tu dešava, problem je danas Kamen Ingrad kojemu izgleda nema spasa, osim u što žurnijem stečaju, ali i tu ćemo tek vidjeti koja će biti pozicija recimo Hypo banke, ali i onih koji su Zecu recimo jamčili svojom imovinom, mislim ovdje prije svega na radnike. Ti ljudi, ti radnici su to vjerojatno učinili pod prisilom, pod prijetnjom, oni su dovedeni u zabludu i njima pravna država mora na neki način pomoći jer sumnjam da će to učiniti banke, a pomoći im treba i Vlada da ti ljudi ne ostanu bez svojih djedovina, kuća i tome slično. Drugo osim Vlade nema tko, ja ne znam tko bi mogao. Vlada isto tako mora pomoći gospodine ministre ovoj šezdesetorici radnika u tijelima županije da dođu do svojih plaće i tu im mora pomoći odmah. Tih par milijuna kuna, to je negdje za ovih koliko pet ili šest mjeseci tri do tri i pol milijuna kuna, to jednostavno ne smije biti problem hrvatskoj Vladi. Problem je sada dobra volja. Obveze županije prema jednima, imam ovdje i fonogram od jutrošnjeg aktuelnog prijepodneva, po gospodinu ministru su negdje 57 milijuna kuna, drugi spominju onih famoznih 270 milijuna kuna, bez duga zdravstva, doduše dug zdravstva imaju sve županije, osim onih koji imaju kliničke bolničke centre koji su smješteni u najvećim centrima Republike Hrvatske, Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, čime smo na taj način te županije učinili privilegiranima u odnosu na sve ostale. Zatim tu je 140 milijuna nekih kuna kaže se dospjelih obveza županije po ŽUC-a, 25 milijuna kuna blokira žiro račun te županije, 30 milijuna kuna blokira, blokada ŽUC-a, ne znam, itd. 21 milijun kuna izdanih jamstva, 3 milijuna kuna skinuto sa žiro računa županije i tu je tobože nekih 103 milijuna nenamjenski utrošenih sredstava pa je sve to teško rečeno što je to, da. Po drugima, nepodmirene obveze čak su još i veće ili po drugima ili trećima manje i sad dobro je da gospodin ministar sugerira županiji da sa vjerovnicima riješi ovu situaciju, ali tko će opet razgovarati sa blokiranom županijom pogotovo nakon propasti Kamen Ingrada. I tu dolazimo do bitnog problema. Zec je u istražnom zatvoru, pustimo sada ove sindikalne web stranice iako je opet valjda neka logika da će banke morati reprogramirati svoja potraživanja jer u protivnom pitanje što će uopće namiriti. S druge strane opet čitamo u tisku ide sada kaznena prijava protiv gospodina Bagarića, navodno i protiv Ronka i to ni manje ni više, ako je taj podatak iz Nacionala točan, 32 kaznene prijave koje je protiv njega podnio privremeni povjerenik Vlade, gospodin Troha. Ono što je radio taj gospodin Troha kao privremeni povjerenik Vlade, to je za ono vjerovali ili ne, i protiv njega bi također trebalo podnijeti kaznenu prijavu jer je očigledno to bilo to bilo u nekoj funkciji predizbornog reketa onoga tko je tog čovjeka tamo poslao. Trideset i dvije kaznene prijave podnijeti protiv nekoga, pa to je naprosto ludilo, to jednostavno se ne radi, to gospodo nije politika. Ja nemam saznanja o čemu se ovdje radi, ali toga sam se u Istri nagledao pa mislim da nam je često, da nam je obrazac sličan. Ja mogu i razumjeti da je obveza županije da pomogne velikim sustavima. Nije bitno da li su ona privatna, da li su ona državna, jer ako vam ode u stečaj tvrtka recimo sa 800 ljudi, ma ode na neki način pa i ta županija sa 19 hiljada zaposlenih, o gradu da ne govorimo. Samo ne može to biti izvan svih zakona, izvan logike pa se onda i postavlja pitanja da li tobožnje nepoznavanje propisa amnestira banke koje su šakom i kapom davale zajmove ZEC-u ili bi i one trebale na neki način osjetiti teret sloma ukoliko do toga dođe, te županije. Drugo su ovi navodi u kaznenoj prijavi protiv gospodina Bagarića koji su nam dostavljeni. Navodno da je 2003. izdato 55,3 milijuna kuna jamstva za kojih kojih nema ni ugovora. To je maloprije gospodin Bagarić demantirao. Tu se opet spominje nenamjenski kredit od 11 milijuna kuna za izgradnju ceste, tu je zajam od 16,1 milijun kuna, točnije mjenice neke što je dovelo do blokade županije jer su banke aktivirale mjenice, djelomično su se jasno kasnije namirile sa računa županije, itd. Ako je sve to točno onda je na neki način, neće mi valjda zamjeriti gospodin Bagarić, glumio Fikreta Abdića, a epilog je također sličan. "Agrokomerc" je nestao, a županija je također u ozbiljnom krahu ili u financijskom krahu. Nisam ja sada sudac da bih bilo što prejudicirao, ali reći ću. Ovo o čemu govorim, te mjernice, zajmovi, to je jedan par rukava. Kako neka se time bavi drugi, a ono čime sam započeo to je drugi par rukava. Županija ili županije sa 110, 120, 130 milijuna kuna jednostavno ne mogu egzistirati. Bolje je da ih nema nego da naprosto imamo županije u jednom takvom financijskom stanju. Dobro, možda je ovo pregrubo rečeno da ih nema, ali država mora ući u jedan nov ustroj financiranja županija, međutim ne preraspodjelom dohotka i dobiti između države i lokalne samouprave već i dijela PDV-a. To je bit decentralizacije, PDV ne dohodak. Dohotkom ćemo krpati rupe, ali bit poreske politike mora biti PDV od kojih bi u jednoj prvoj fazi barem jedna desetina trebala pripasti kako lokalnoj samoupravi, odnosno županijama zajedno, po nekom ključu pola-pola. To je cca nekih 3 i po milijarde kuna i to bi bio jedan stvarni znak decentralizacije, a sve ovo ostalo što se radi to će biti politički larpulartizam, neka politička kozmetika, neka neću reći ovo je demagogija jer svaka kuna dobro dođe, ali naprosto to nije nikakvo rješenje. Drugo što treba država preuzeti to su ove opće bolnice jer njih gospodo, gospodine ministre, županije ne mogu pratiti i mnoge će naprosto županije zbog sudbine svojih općih bolnica sutradan biti u sudbini Slavonsko-požeške županije i svi ćemo opet dolaziti do vas da se nešto po ovom pitanju pokuša pokuša učiniti. Taj problem nažalost ne razumije ni Vlada, taj problem funkcioniranja općih bolnica ne želi shvatiti niti ministar zdravstva. I za kraj, što kada se uopće županija nađe pred slomom. Da li treba ovdje politizirati, da li treba pomoći? Da li treba voditi izborne bitke ili naprosto spasiti što se spasiti da da šteta u konačnici ne bude i daleko veća. Da li sve treba prepustiti sudstvu ili treba paralelno ići ka saniranju županije, ali ja kažem, jednako tako i poslovnih subjekta pa i "Kamen Ingrada" jer nije u pitanju samo 30 milijuna kuna koliko ne znam, recimo on duguje državi već gotovo 8 stotina radnika. Poslovanje treba spasiti koje bi sutradan moglo vratiti tih 30 milijuna kuna, kuna, iako netko spominje obveze nepodmirene u iznosu preko 800 milijuna kuna. Moja je logika da Vlada naprosto iznađe jednu financijsku ne pozajmicu nego da naprosto iznađe 10-ak milijuna kuna za tu županiju, za plaće, za deblokadu računa i da se sa županijom bori protiv banaka. Sudstvo, jasno, neka radi svoj posao iako sam svjestan da i on funkcionira na daljinsko upravljanje. I treće, neka se spasi što se u ovom trenutku spasiti da. Država treba preuzeti "Kamen Ingrad" zajedno sa bankama jer sutra će biti šteta potpuna, a mislim da jedan ZEC, ne znam drugi uopće nisu ovdje bitni. No bit je reforma lokalne samouprave, poglavito reforma županije. Ovako gospodo dalje Ja znam da vlade ne žele jačanje županije jer ne žele decentralizaciju, žele vladati iz jednog centra, poglavito kroz financijsku kontrolu. I onim krajevima u kojima nisu dobili izbornu naklonost, ali mislim da se od te logike zagrebocentrizma jednostavno moramo udaljiti. Pa čak i oni koji su možda u tome bili najrigidniji, npr. HSP, danas kada je Đapić gradonačelnik malo drugačije govori. Iako da se razumijemo, HSP kada je decentralizacija posrijedi nije problem. Problem su oni koji vode vlade. Još jedanput neka Vlada toj županiji da nekoliko milijuna kuna, nije to problem. Ako treba idemo i u rebalans, pomognimo na neki način županiji, ali jednako tako i gospodarstvu tog kraja. Jer iz ovih podataka sa kojim sam započeo izgleda da je situacija ne alarmantna nego i gora no što papir naprosto pokazuje. Hvala. Ne trčati pred rudo! Ispravci netočnih navoda, poštovani zastupnik Anto Bagarić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, uvažene kolege zastupnici. Gospodin saborski zastupnik Kajin, iako mogu reći da se sa većinom njegove diskusije slažem što se tiče problematike funkcioniranja županije, je izrekao jedan netočan navod. Prije svega oko visine izvornih prihoda Županije požeško-slavonske. On je rekao 33 milijuna, nisu nažalost već 17 i pol milijuna kuna. Kao što je i proračun, vi ste koristili podatak kojeg je gospodin Ronko napravio u 113 milijuna kuna, ali vjerojatno po svojim željama. Pa eto, ujedno koristim i priliku da kažem na kojoj želji, vjerojatno na onoj s kojom on obitava i govori kako je 7 i pol do 8 tisuća radnih mjesta ugašeno

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je netočno rekao da je dug po gospodinu ministru 57 milijuna kuna, a po drugima 270. Nije Nije dug po gospodinu ministru 57 nego je to po izvješću Državne revizije. Po izvješću Državne revizije od kojih 57 milijuna je 45 dospjelih i 11 i nešto nedospjelih ili, dobro. U svakom slučaju sveukupni dug po izvješću Državne revizije je 57 milijuna kuna. Ne po gospodinu ministru ili po nekome drugome. I to je jedina i čista istina u dugu. I nema 270 ni 350 ni ne znam kojih iznosa koji su se ovdje spominjali. I druga netočnost je, rekli ste da je povjerenik Vlade podigao trideset i dvije kaznene prijave. Prema mojim informacijama povjerenik Vlade je podigao samo jednu kaznenu prijavu. ako je podigao jednu kaznenu prijavu onda je sasvim sigurno imao razloga a možemo vidjeti da je imao itekako podnijeti protiv gospodina Ronka jer vidimo što svakodnevno izlazi o ulozi gospodina Ronka i njegovoj sprezi sa Vladom Zecom i ostalima u ovoj cijeloj aferi. Marija Bajt. Izvolite! **Bajt, Marija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod gospodina Kajina i također nadovezati se na mom kolegu da je gospodin Ferdinand Troha kao povjerenik hrvatske Vlade za grad Požegu

pa je u toj kaznenoj prijavi isto tako dao 8 milijuna i 600 tisuća kuna je proračun grada Požege služio za posudbu sredstava Kamen Ingradu za neizvršene radove odnosno buduće a onda se unaprijed znalo tko će tko će izvoditi radove, kako i po kojoj cijeni a uz to je isto tako bilo, u kaznenoj prijavi je navedeno, za muzej grada Požege je raspisan natječaj bez dokumentacije, izabran Kamen Ingrad kao nepovoljniji ponuđač za milijun i pol razlike u cijeni dobio radove, dobio bianco mjenicu koju je odmah na 2 i pol milijuna kuna naplatio, radovi nisu nikada ni započeti jer je protuzakonito natječaj otvoren, poništen je natječaj i ni do danas nisu ti radovi izvedeni a mjenicu je Kamen Ingrad u vrijednosti od 2 i pol milijuna naplatio. Toliko o kaznenim prijavama vezano za grad. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre! Nakana Kluba Hrvatske stranke prava nije se uključivati u ove rasprave dosadašnje i sučeljavanje jer nama ovo dosadašnje sučeljavanje, dosadašnja rasprava sliči na sukob dva ovna na brvnu, svaki ima svoju priču i svoju verziju i dok se mi bavimo tim dijelom s druge strane županija ne funkcionira i 60 djelatnika županije znači već dugo vremena ne primaju plaću. Prema tome, situacija je tu jasna i neosporna. Vidljivo je ovdje da se izvješće Državne revizije svatko čita na svoj način. S jedne strane i ako se gledaju mediji onda se dolazi do razno raznih podataka da su dugovi ili 57 milijuna ili 270, ili 350, čak sam danas čuo da je negdje kazano i da je dug negdje oko milijardu kuna. Prema tome, ovaj dio što prvo mi prigovaramo SDP-u, normalno legitimno i legalno je da imaju pravo predlagati interpelaciju, ali u ovome slučaju njihova interpelacija se odnosi samo na Vladu. Dobro, prema poslovniku našem i Ustavu u tome dijelu se tako i ide ali s druge strane ništa se ne govori o samoj županiji. Budimo svjesni i realni, na temelju mišljenja katedre ustavnog prava u Zagrebu, znači raspuštene su bile skupštine među kojima je i Požeško-slavonska županija i temeljni dio izborne kampanje današnjeg župana Ronka upravo se odnosio na ovu situaciju u kakvom je položaju županija, kolike su obveze, koliki su dugovi. I četiri mjeseca, znači on je na tome programu dobio vlast u toj županiji. Prošla su četiri mjeseca i više nakon održavanja izbora, nakon konstituiranja županijske skupštine. I šta je sada tu napravljeno? Ništa, ama baš ništa nije napravio u onome dijelu što je obećao recimo župan u svome izbornome programu zašto se kandidirao. Dapače, ide se u situaciju da je iz dana u dan situacija sve teža na razini županije, znači ne funkcionira ništa. Funkcionira župan i tajnica. Ne funkcionira uprava, ljudi ne dobivaju plaće, da ne kažemo što se to odnosi na sve ostale građane te županije, na sve ostale subjekte jer to nije nakana, intencija ove županije na ovaj način kao što radi ovaj župan Ronko. I sad tu postoje dvije pravne situacije kako i na koji način i to je naš prigovor Vladi. Vlada Republike Hrvatske točno je što je kazano u interpelaciji četiri mjeseca gleda i ništa ne poduzima. Izvolite raspustiti tu županijsku skupštinu. Ako župan Ronko i ova vlast koja je dobila izbore ne želi raditi i ništa rješavati i želi svakim danom dovoditi županiju u sve težu situaciju, imate prvu varijantu. Dajte mu rok od petnaest i raspustite tu županiju, neka se imenuje povjerenik, neka se održe drugi izbori. Ili druga varijanta, što je rekao naš župan Šimić neka se proglasi stečaj pa će Podravsko-virovitička kupiti za kunu. Ali ovo je najgora poruka građanima za područje Požeško-slavonske županije. Najgora je poruka jer ništa ne funkcionira. Ništa ne funkcionira u ovo vrijeme. Niti ne funkcionira, niti radnici dobivaju plaću, niti se može obavljati ono što je sa stajališta i što bi županija kao takva trebala raditi. Prema tome, mislim da bi bilo i pametnije što je prijedlog Kluba HSP-a da se zastane sa današnjom raspravom, da se da rok od petnaest dana da se vidi hoće li se na ove načine koje su danas govorili i sa stajališta Vlade koja kaže, a čuo sam i uvaženoga kolegu Ljubu Jurčića koji kaže da se ta situacija može razriješiti, znači da se prekine ova rasprava i da se da taj rok od petnaest dana da se vidi put, da se za petnaest dana odblokiraju ovi računi a onda nakon toga neka se nastavi predizborna kampanja. Nije znači bit danas razgovarati sa aspekta položaja i stanja u županiji Požeško-slavonskoj, prepucavanja političkoga nego je bit poduzeti sve ono da županija počne funkcionirati. Hoće li to biti na ovu varijantu da u roku od petnaest dana se napravi taj prvi iskorak i da se napravi ono što ste vi gospodine Jurčiću i vi ministre razgovarali. Mislim da je to dobar put i dobar prijedlog. Ili ako se to neće napraviti onda Vlada neka raspusti i raspiše se, imenuje se povjerenik i neka se održe novi izbori a za to vrijeme neka povjerenik ako neće sadašnje čelništvo, neka napravi onaj dio koji treba napraviti a ne da ovo služi za političko prepucavanje. Znači, bit je u tome ako hoćemo raspravljati normalno, ako hoćemo raspravljati sa interesa i stajališta funkcioniranja županije i svih građana koji tamo žive a to smo svi mi govorili u kampanji, pa to dokažimo i djelom. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Frano u svojem izlaganju ustvrdio da župan Ronko nije ništa napravio od kad je župan. Najprije ću reći da ovaj Dom nije sudnica. Ovaj Dom ispituje zakonitost poslovanja u cijeloj državi bez obzira koja je vlast na vlasti u županiji, općini, gradu ili u državi? To je nebitno koja je vlast. umjesto da kažemo, da priznamo osnovne činjenične stvari da je zahvaljujući Ronku utvrđeno da je bilo nezakonito poslovanje prethodne županijske vlasti, da je …

kolega Kovačević je rekao da župan nije ništa napravio. Ja tvrdim da jeste jer je Saboru ponudio dokaz da je prethodna županijska vlast nezakonito poslovala. Da je opteretila, da je opteretila proračun županije ne 20% Pa je, ali to nije kolega

Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege činjenica je da se ovdje svakako nastoji zamijeniti teze i pokušava se zapravo onoga tko ukazuje na probleme i nezakonitosti prozvati i napasti umjesto onoga tko ih je izazvao i tko ih je stvorio. A ovo što je mene posebice zaprepastilo zadnja rasprava u ime Kluba HSP-a poštovanog kolege Pere Kovačevića ne samo što je tvrdnja da Ronko ništa nije napravio što je obećao nego prijedlog da se raspusti skupština. Odredi rok dokle se može eventualno raspraviti i nešto poduzeti i nakon toga imenovati povjerenika. Pa zar vi stvarno mislite da se imenovanjem povjerenika svi rješavaju ovi problemi? Pa problemi ostaju. Ne zakonitosti. Njih treba ispraviti. A osim toga postavlja se pitanje, ako to može riješiti povjerenik u suradnji sa Vladom zašto Vlada ne želi suradnju sa legalnim ustavnom-pravnim institucijama koje je osnovala koje je osnovala ako je to takva tvrdnja? Koja je osnovana na temelju zakona. I moram reći da ta tvrdnja ne stoji s obzirom na izjavu ministra i u jutrošnjem odgovoru na zastupničko pitanje a i u svom obraćanju u ime Vlade … … iskazao spremnost naravno u okviru svojih viđenja problema da se pomogne ovoj županiji. To je prvo. Drugo, znate prozivati po političkoj pripadnosti Ronka, vladajuću političku koaliciju sada u županiji koja ukazuje na probleme, a zanemari činjenica da je glavni vinovnik svih ovih problema uz naravno nositelja odgovornosti funkcije župana, član HSP, bio član HSP-a i kao član HSP-a ušao u skupštinu županijsku i bio dožupan, gospodin Vlado Zec onda se postavlja pitanje zapravo koga vi branite za ovom govornicom? Ja se slažem da ova govornica i ovaj Dom ne smije biti sudnica. Ali ni izrijekom ni neizravno. ni izrijekom ni neizravno. Poštovane kolege ja moram podsjetiti ovdje da se dogodilo i to da su članovi HSP-a zbog takvog stava stranke ako razgovaramo o političkom stanju stvari i političkom viđenju problema napustili HSP tamo u Požegi, a predsjednik i član vašeg Vijeća prešao čak u nezavisne kandidate zbog, između ostaloga stava HSP-a u vezi sa Vladom Zecom i njegovim ponašanjem. Prema tome nemojte sad pokušati prebacivati odgovornost na one koji nastoje ukazati na problem. Problem je preozbiljan, pretežak i treba ga razrješavati. To je drugo što sam htio reći. Treće, naravno da je bilo izdavanja jamstava i zadužnica i u okviru pojedinih jedinica lokalne samouprave ne samo grada Požege nego i drugih jedinica lokalne samouprave u Požeško-Slavonskoj županiji, drugi pravnim subjektima pa i trgovačkom društvu «Kamen Ingrad». Ali treba lučiti kada se izdaju jamstva kao instrument osiguranja ugovorenih poslova, kada je to odobrilo Skupština gradska i poglavarstvo od onih koje, kako je utvrdila državna revizija niti je odobrila Skupština županije, niti je upoznato Poglavarstvo niti je o tome izvješteno čak kako piše u samom izvještaju Državne revizije nadležnog ministarstva. Naravno posebice se otvara pitanje jer kažete kolega Kovačeviću da ste čuli ovdje podatak o dugu od čak milijardu. Ne, niste dobro čuli. U uvodnom izlaganju sam rekao da je ukupna šteta ako se spoj propusti županije «ŽUC-a» i poslovanje trgovačkog društva «Kamen Ingrad» nad kojim se otvara stečaj, a u stečajnoj masi je prijavljeno preko 790 milijuna kuna sa svim ostalim onda ta šteta se lomi na toj županiji od gotovo milijardu kuna i postavlja se pitanje na koji način će se ta šteta pokušati razriješiti da se otvori uopće mogućnost normalnog života i normalnog poslovanja na toj županiji i normalnog rasta i razvoja koji treba pratiti i tu županiji u Republici Hrvatskoj radi razvoja. I u tom pogledu se sasvim slažem sa svima onima koji upozoravaju da je problem puno teži nego što se na prvi pogled čini. Zašto? Zato što trgovačko društvo «Kamen Ingrad» po vrijednosti svoje imovine nema ni takvu vrijednost imovine koju u odnosu na nju u stečajnoj masi potražuje županijska uprava za ceste jer je ona i to potraživanje, samo to potraživanje je veće nego ukupan temeljni kapital «Kamen Ingrada». Pa kolege o čemu se radi? Ja ne želim u ime našeg Kluba, u ime predlagatelja širiti … /Govornik se ne razumije./ … kao što je to u prvim, ovim pogledima počela rasprava o tome da treba mijenjati sustav regulacije lokalne i regionalne samouprave. Do zamjene teza. Ali moramo upozoriti da ako ćemo o tome razgovarati onda možemo otvoriti političku raspravu o ukupnom stanju u tom … /Govornik se ne I danas smo imali prisegu naših kolega, novih kolega ili starih, starih novih kolega gdje smo i svojom čašću jamčili da ćemo poštivati Ustav i zakone, vladajuće zakone u Republici Hrvatskoj. U takvoj situaciji i svi smo mi, kada smo dali prisegu istu položili. Na osnovu kojeg zakonskog osnova bi vi našli mogućnost raspustiti skupštinu legalno i legitimno tijelo građana Požeško-slavonske županije, dovesti u situaciju da ne može funkcionirati da biste uveli povjerenika koji bi trebao raditi po čijem diktatu, Vlade i istodobno tražiti raspisivanje izbora. Ja vas hoću podsjetiti citiram članak 84. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji kaže "… da prijedlog središnjeg tijela državne uprave, nadležna tijela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlade Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet, teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske. " Ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku 60 dana od dana konstituiranja. Ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu i drugom propisu ili zbog učestalih težih povreda zakona i drugih propisa. Ako ne izabere općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 30 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela ili od iskazanog nepovjerenja općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu odnosno od podnošenja ostavke općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana. Peto. Ako iz bilo kojih razloga trajno ostaje bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka. 6. Ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca. 7. Ako u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju. 8. Ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan. Kao što vidite poštovani kolega, nigdje nema, nigdje nema zakonske osnove da bi se raspustila skupština zbog toga što skupština i njen župan upozorava na nezakonitosti i upozorava na propuste izvršavanja zakona koje je učinila ovo ili ono bilo državno, bilo lokalno tijelo, a osobito za proteklo vrijeme u kojem se ovdje radi. Prema tome moram vas zamolit nije dobro kada se sa predstavničkog tijela Hrvatskog sabora, najvišeg zakonodavnog tijela i predstavničkog tijela hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske, otvara rasprava o negiranju sličnog prava naših građana u jedinicama lokalne i regionalne samouprave polazeći od rješenja da se prijekim putem pokuša riješiti određeno pitanje ili možda pripomoć svom bivšem članu. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod. Očito gospodin Arlović nije dobro sluš'o. Nit sam ja koga u ime kluba Hrvatske stranke prave branio, nit sam koga štitio. Temeljni dio i stajalište Hrvatske stranke prava da se pravo treba riješiti funkcioniranje županije, županijske skupštine svih tijela. I sami ste naveli u razlozima za raspuštanje da oni ne mogu provoditi odluke u 3 mjeseca iz svoga djelokruga rada. Znači imamo, dali smo dvije pravne situacije. Hoće li županija početi zajedno s Vladom na način koji je ministar Šuker rekao izvesti i deblokirati račune županije i funkcionirati ili ćemo ovu agoniju i dalje dopustiti? Zbog toga ste me sasvim pogrešno razumjeli a normalno da se zalažemo za to da tijela gonjenja nastave svoj dio posla ali je prvo bit omogućiti rad županije a ne politički špekulirati sa razno-raznim situacijama. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Arlovića, koji je rekao da se proziva gospodina Ronka za nepravilnosti u Požeško-slavonskoj županiji. To je naime netočno, ne proziva se gospodina Ronka za naslijeđene nepravilnosti u Požeško-slavonskoj županiji, nego za nefunkcioniranje i politizaciju stanja Požeško-slavonske županije a da bude jasno onaj tko se ogriješio prema nalazu državne revizije neka odgovara pred institucijama hrvatske države. A potkrepljujem to izjavom iz "Večernjeg lista" 22.09. gospodin Ivica Ihas, predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske rekao je, "…onaj tko je preuzeo vlast nije se dovoljno angažirao da se to riješi i napravi potrebne korake prema banci kako bi se deblokirao račun. Otvoreno sam i županu Zdravku Ronku rekao da ga držim neposredno odgovornim za ovo stanje". O tom govorimo. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa mislim da ovdje treba pojasnit neke stvari. Rekoste da Vlada nije bila spremna na razgovor. Moje prvo izlaganje na aktualnom satu, mislim da je to bilo u mjesecu svibnju kad se govorilo o funkcioniranju osnovnog i srednjeg školstva, tad smo rekli da mi nismo nadležni za određene kontrole, da čekamo nalaz državne revizije iz jednostavnog razloga što nismo mogli prihvatiti i nelogično je da županija koja ima proračun 17 milijuna može u 2-3 godine napravit 270 milijuna minusa. ja shvaćam i političke borbe. Međutim, volio bi vidjeti kako bi reagirale kolege iz SDP-a koji su podnesle ovu interpelaciju da su na vlasti i da im dođe zaključak u kojem doslovno stoji, danas spregom dijelom političkog vrha i kriminalnog dna". To je dopis koji šalje predsjednik skupštine jednoj Vladi. Jel' to dopis koji poziva na dijalog, jel' to dopis koji kaže gospodo iz Vlade ja bih htio s vama sjesti i dogovorit se što da napravimo. Nije, dragi prijatelji. To nije dopis dijaloga. To je dopis, ja ću dalje po svome, pa dokle ide. To vam piše u zaključku i nemojmo se busat u prsa u demokraciju. Nitko ne voli kad mu netko kaže da je u sklopu s kriminalnim miljeom. Svi smo mi krvavi ispod kože. Bili SDP-ovci, bili HDZ-ovci, bili HSS-ovci ili HNS-ovci. To nije zaključak jednog predstavničkog tijela koji želi se dogovorit, koji želi izići iz problema. Prijatelji, od ovoga ne možete pobjeći. pobjeći. Ovo je dopis od prije nekoliko dana, to nije dopis od prije 5-6 mjeseci. Dopis kad se već znalo da se vode određeni razgovori, da su bili određeni kontakti između SDP-a i HDZ-a, da se taj problem riješi. Kakav je to, tko je to iz političkog vrha? Da li je to, da li sam to ja, da li je to predsjednik Vlade ili stranke, da li je to netko od potpredsjednika, da li je to netko od resornih ministara, tko je to kriminalno dno s kojim mi komuniciramo u Požegi? Ja vas molim da mi date odgovor na to. A ja sam danas ovdje kao predstavnik Vlade iznio ponudu za rješenje. Da li je i u jednom trenutku netko iz SDP-a uopće pokušao razgovarati o tom? Ja ne kažem da je to ideal. Na kraju krajeva tu smo zato, ima nas više da donesemo nekakvo pametno rješenje, ali ja moram upozoriti na ovo zato što je uvaženi zastupnik Linić, upozorio me da ovaj zaključak nije potpisao Ronko nego netko drugi. Ma nije bitno tko ga je potpisao nego je bitno što piše unutra i sigurno bi Slavko Linić reagirao na ovo kao što ja sada reagiram. Poznajuć' ga sigurno bi reagirao ovako. Ne može se to dozvoliti. Jedna stranka ala SDP si ne može ovo dozvoliti da stoji iza ovoga. Kao što si HDZ to neće nikad dozvoliti. Da njegov nekakav župan napravi ovakav potpis i da kaže da je vlast bez ikakvog dokaza u sprezi sa kriminalnim dnom. Taj ne želi dogovor, taj je svjestan da je promašio temu, da je izmanipulirao i vlastite kolege u stranci, da je iznosio netočne podatke jer nalaz državne revizije za mene kao člana Vlade, dokument koji moram priznati. I vi ga pozivate danas. Ali nemojte se ljutiti gospodo iz SDP-a, vi ste isto govorili o 270 i 350 milijuna. Isto ste govorili da je to obveza, međutim tu piše 57 milijuna. Ali gledajte, Ronko dobije ovaj nalaz, proslijedi ga na županijsku skupštinu, napravi nekakvu svoju tablicu, ja negiram, rekao sam samo da su dva čovjeka koja su napravili sve ove probleme u prošlosti, kreatori te tablice, iziđe u hrvatsku javnost evo državna revizija je utvrdila 270 milijuna obveza. Pa di je to? Evo ja vas molim gospodo nađite mi tih 270 milijuna. Možda sam ja financijski nepismen iako cijeli život radim u financijama. Tih 270 milijuna nema, a na žalost čak je i obmanut predsjednik vaše stranke i njemu je rečeno 350 milijuna, a tih 350 milijuna nemate gospodo ni u jednom službenom dokumentu. Nemate ga. Možemo razgovarati koliko god hoćemo, tko ga god nađe u bilo kojem službenom dokumentu ja sam se spreman javno ispričati svakome. Ali ne mogu prihvatiti da predstavnik županijske skupštine traži dogovor i veli da je politički vrh u sprezi sa kriminalnim … u Požeškoj županiji. To je naprosto neistina. I koji je sljedeći zaključak? Ako je državna revizija utvrdila ukupne obveze, ne dospjele, 57 milijuna, oni traže 67 milijuna i to u roku od nekoliko dana, ono ultimativno dajte i gotovo. A ja vam samo kažem da je ovako ultimativan bio prema poslovnim bankama, da se ovako ultimativno postavio i koristio odredbe članka 204. Zakona o ovrsi, bez obzir što je ovrha bila prije nego što je on postao župan, ali ovrha je napravljena od trenutka kada je on bio izborni pobjednik tako da su te stvari povezane. Ne bi županija danas bila u blokadi, ne bi imala ovakve probleme. Dakle ja sam u ime Vlade Republike Hrvatske predložio kako se može riješiti problem, predložio kako se mogu riješiti obveze koje će doći u narednih nekoliko godina i mislim da nema potrebe da danas ovdje uvjeravamo jedni druge da su dva i dva šest, dva i dva su četiri, doduše nekada mogu biti tri ili pet, ali u konačnici uvijek dođemo na četiri ponavljam mediji su već rekli da smo se ja i kolega Jurčić našli i da smo na stručnoj razini neke stvari dogovorili. Mislim da je to rješenje za Požeško-slavonsku županiju, mislim da je to rješenje da građani Požeško-slavonske županije normalno funkcioniraju, međutim ono što si mi ne možemo prihvatiti nikako, da nam netko stalno imputira i ono što je još žalosnije, netko je jučer imputirao da sam ja u ime Vlade u pregovorima tražio da se odustane od rasprave o "Brodosplitu" i o nečemu na ime Požeško-slavonske županije i da smo dogovorili da ćemo dati 20 milijuna, to je naprosto neistina. To je naprosto neistina. Nitko nikada "Brodosplit" u ovom kontekstu nije spomenuo, a isto tako nitko nije spomenuo u kontekstu da će Vlada dati 20 milijuna jer ih nema potrebe dat. Nema ih potrebe dati. Jer onda bi svi župani i svi gradonačelnici imali pravo tražiti isto tako novce. Prema tome ponavljam ne možemo se složiti da nećemo surađivati, ako onaj tko bi trebao pomoć Vlade naziva Vladu da surađuje sa kriminalnim dnom. Hvala Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Prvo moram ispraviti netočan navod. Ni ovaj zaključak o kojem je riječ, ne naziva Vladu u sprezi sa kriminalnim dnom nego kaže tijela političkog vrha usput budi rečeno. Ali ono što je ključno, hoću ispraviti radi fonograma. To nije zaključak koji je uputio klub zastupnika u saborsku proceduru. Radi se o zaključku koji je donijela skupština županije i taj zaključak nije materijal koji je predložen uz raspravu po

Hvala. o zaista situaciji o u Požeškoj županiji koja sasvim sigurno i vidimo i jasno da nije sjajna. Ako je u stečaju jedna od najvećih firmi, ako je blokiran proračun Požeške županije, naravno da su to činjenice koje trebamo ovdje raspraviti i gdje trebamo pokušati naći bilo kakav izlaz. U tom smislu ova interpelacija vjerujem da će pridonijeti da raspravimo sve ono što je bitno i da pokušamo ovdje kako i ministar Šuker, ima nas dovoljno, da svako da neki prijedlog i da vidimo kako iz te situacije izaći i na koji je to način moguće. Moram priznati ne mogu se oteti dojmu da je cijeli ovaj slučaj od početka njegovog pojavljivanja u javnosti prilično ispolitiziran i da je ta politička dimenzija zapravo temeljna dimenzija cijelog ovog problema. Mislim da bi bilo najbolje da se problem spusti na onu stručnu ekonomsku, pravnu razinu jer očito je da rješenje Požeške županije postoji. Zaista nemamo šta ovdje dodati u odnosu na izlaganje ministra, brojke su brojke. Zaista se u izlaganjima, javnim nastupima aktualnog župana Ronka spekuliralo sa dugom županije od 200, 250, 300 milijuna kuna. Njegov stav je bio, barem je tako u javnosti prezentirano, ljudi ja sam to naslijedio, ja nisam kriv, molim da to Vlada sanira da ja mogu dalje raditi. To naprosto nije dobar pristup, to naprosto nije korektan pristup. Možda je mogao i Ivica Račan 2000. godine kada je preuzeo koalicijsku Vladu reći ja imam problem taj i taj, ne želim raditi dok mi ga ovi prije ne riješe. Možda je mogao i premijer Sanader 2003. godine reći, ja imam deficit proračuna 6,3% molim da se to riješi pa ću raditi. To naprosto nije način. Zašto mislim da je predmet i da je cijeli ovaj slučaj ispolitiziran? Nemam dojam i nemam uvjerenje da je župan Ronko poduzeo sve one mjere koje je temeljem zakona mogao poduzeti. Pa zamislite si vi svi koji ovdje sjedimo, evo ima kolega koji su i gradonačelnici, ima kolega koji su i župani, da nam se dogodi blokada žiro računa, što ćemo poduzeti u toj situaciji. Prvo ćemo tražiti sva pravna sredstva na koji način da tu blokadu odgodimo, da riješimo situaciju jednim normalnim putem. Da li je to članak 204. Ovršnog zakona, slažem se, to nije bila klasična ovrha, to je bila zapravo prijenos sredstava temeljem zadužnice, ali članak 204. sad upuštamo se u stručnu raspravu, članak 204. nije klasičan ovršni lijek nego to je institut kojim se štiti državni proračun, proračuni jedinica lokalne samouprave. To su privilegirani vjerovnici kojima se ne može sa žiro računa skinuti sva sredstva nego se na žiro računu mora ostaviti određeni iznos novčanih sredstava za obavljanje njihovih zakonskih funkcija. Takav prigovor trebalo je naravno postaviti, jedna stvar. Druga stvar, zbog čega ne sjesti sa predstavnicima poslovne banke i raditi na reprogramiranju duga. Pa županija sa svojim prihodima definitivno u budućnosti, jer oni su stalni, oni su nedvojbeni, županija može podmirivati taj dug. Zbog čega to ne napravite? Sve to očito nije napravljeno i to stavlja jednu veliku mrlju i jednu veliku sjenu i sumnju da se ovdje ipak radi o velikoj politizaciji cijelog ovog predmeta. Zaista, špekuliralo se sa tim dugom 200, 300 milijuna kuna, međutim sada je po Državnoj reviziji ipak nedvojbeno utvrđeno da je to dug 57 milijuna kuna… su, to je druga pravna osoba, bez županijskih cesta. Međutim, taj dug ne dospijeva od jednom. Taj dug naravno kada se reprogramira on ide 15, 20 godina i taj dug je moguće otplaćivati. Ma nema danas županije u Republici Hrvatskoj, grada ili općine koji nema kredita, nema. Zbog čega to nije poduzeto? To je ono što nas ovdje zanima. Sada, temeljno pitanje ove interpelacije je da Vlada nije poduzela nadzor, da nije vršila nadzor. Zaista se postavlja pitanje jer zaista 2002. godine dato je jamstvo upravo za ovaj iznos koji je sada izblokiran. Nakon toga, 2003. godine data je suglasnost iste te ranije Vlade, data je suglasnost na novi kredit od 11 milijuna kuna. Zahtjev je čini mi se bio na 15 milijuna kuna, ali je snižen na 11 zato da biste se uklopili u onih 20% Dakle, sve su to pitanja koja se ovdje otvaraju. Po meni, jedini izlaz i ono što će zanimati sve one ljude koji nemaju plaće i koji se opravdano, sa opravdanjem danas čekaju ovu našu sjednicu i razmišljaju što ćemo mi danas na sjednici Sabora, kakve zaključke i odluke donesti. Jedini pravi izlaz je po meni ovo što je zapravo ministar Šuker već rekao. Razgovori i pregovori sa poslovnom bankom, Slavonskom bankom, reprogramirati uvjete kredita, odblokirati žiro račun. Sada će naravno i Vlada, jer Vlada i sada uredno podmiruje obveze vezano za decentralizirana sredstva, da li direktno korisnicima ili na centralni račun, naravno da sad uredbom je moguće i direktno korisnicima. Nakon toga problemi će barem ovi koji su trenutno goreći, a to je da su ljudi bez plaće i da županija nema ona temeljna sredstva za funkcioniranje, biti će riješeni. A nakon toga možemo ući u onu drugu fazu, a to je ozbiljnija sanacija Požeške županije. To je ono što je potrebno. I na kraju, ima ipak jedna čini mi se pozitivna strana radi čega o svemu ovome raspravljamo. Mislim da će nakon Požeške županije, iako nije to pravi put, ali nakon Požeške županije će se kod svih ja vjerujem većine općinskih načelnika, gradonačelnika, župana ipak probuditi svijest da kada se ulazi u neke poslovne aranžmane da je potrebno postupati sa pažnjom dobrog gospodara, dobrog domaćina kako to i naša revizija kaže. Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovu interpelaciju. U svakom slučaju smatramo da nije ovdje temeljno bilo pitanje nadzora od strane niti ranije Vlade, niti ove Vlade, zato podržavamo ovo što piše u mišljenju Vlade: svaka županija, općina i grad mora ustrojit svoju internu kontrolu, svoj interni nadzor, jer on djeluje prije nego se posao sklopi. On će upozoriti poglavarstvo, nemojte sklapati ugovor jer je štetan, nije dobar. A ovo, kada dođe na Vladu ili kada dođe na Ministarstvo financija, to dolazi nakon što je ugovor o kreditu sklopljen, nakon što je jamstvo dato i tada više je vrlo teško bilo što poduzeti. Klub Hrvatske demokratske zajednice ovo ne podržava ovu interpelaciju ali itekako odavde šaljemo poruku županu Ronku da vrši one svoje zakonske ovlasti radi kojih su ga birači Požeške županije i birali, a to je da poduzme sve potrebne mjere u prvom redu da sjedne za isti stol sa predstavnicima poslovne banke, da dogovori reprogram kredita, da odblokira žiro račun županije i da normalno županija funkcionira. Hvala.

nego ustanova koju je osnovala županija i za koju suosnivač solidarno odgovara za sve njegove gubitke. I u tom pogledu nije dovoljno govoriti o 57 milijuna koju je utvrdila Državna revizija gubitaka županije nego se mora govoriti o svim gubicima dospjelim i nedospjelim Županijske uprave za ceste. …/Upadica se ne čuje./… Nisu plaćeni ime kluba SDP-a, poštovana zastupnica Milanka Opačić, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Prije nešto više od pola godine, nažalost svojim postupanjem i nepružanjem pomoći Vlada HDZ-a se na neki način odrekla gotovo 100 tisuća svojih građana koji žive u Požeško-slavonskoj županiji i čini nam se samo iz jednog jedinog razloga, a to je zbog toga što tamo više nije HDZ na vlasti nego je pobijedio SDP. Nažalost u toj županiji svi zaposleni ljudi i njihove obitelji punih 5 mjeseci nisu dobili svoje zaslužene plaće i nisu mogli svojoj djeci osigurati niti normalan polazak u školu ovu jesen za razliku od druge djece u Hrvatskoj. A kako se dogodio bankrot jedne županije? Tako što je prethodni HDZ-ov župan, ali i Vlada HDZ-a na taj način kupovala vlast od koalicijskog partnera. Bivši župan Bagarić zaduživao je županiju bez pokrića, bez suglasnosti Vlade i županijske skupštine, posuđivao je državni novac privatnim firmama, plaćao bez troškovnika i dokaza o izvedenim radovima i ovo je sve nešto što je pronašla Državna revizija. Punih pet, šest mjeseci traje blokada Požeško-slavonske županije i Vlada Republike Hrvatske uporno odbija pružiti pomoć, a bilo bi u najmanju ruku pristojno sanirati posljedice višegodišnjih nezakonitih postupanja. Ova interpelacija bila je oblik pritiska kako bi se iznašla neka rješenja, ne za župana Ronka nego za građane Požeško-slavonske županije. Obavljeni su i razgovori, ali nažalost bez rezultata, jer nije bilo dovoljno volje od strane Vlade da se iznađe rješenje za krizno stanje u ovoj županiji. Posljednja dva tjedna slušali smo obećanja i predsjednika Sabora i predsjednika Vlade da će se do početka Sabora i do rasprave o ovoj interpelaciji iznaći neko rješenje. Kao i uvijek do sada ostala su samo prazna obećanja. A taktika širenja namjernih neistina jedino je čime se zapravo na temu Požeško-slavonske županije sustavno bavila Vlada svih ovih mjeseci. Umjesto pomoći građanima Požeške županije, iz Vlade se govorilo o tome kako je župan Ronko sam doveo do blokade županije i to tako što je obilazio banke i tražio da blokiraju sve račune. Istovremeno se prešućuje da je povjerenik Vlade iz redova HDZ-a tražio 65 milijuna kuna jer je već tada županija bila blokirana i nije mogla normalno funkcionirati. Županija je, dakle, blokirana prije izbora i prije dolaska SDP-a na vlast u toj županiji. Inače je riječ o županiji koja je na samom začelju po standardu i razvijenosti pa je i utoliko stanje u toj županiji teže. Neistine je nažalost širio i sam ministar financija koji je ovdje u nekoliko navrata u Saboru na naša pitanja govorio o tome kako SDP preuveličava dugove županije, kako oni nisu tako veliki. Nažalost, dugove koji su izuzetno veliki za tu županiju potvrdila je Državna revizija. Državna revizija je potvrdila da smo bili u pravu i da su dugovi puno veći nego što je to govorio SDP. I jutros je ovdje ministar Šuker ponovno izrekao neke stvari koje ne stoje jer je rekao da je župan Ronko mogao riješiti stanje u županiji i deblokirati županiju samo da je htio. A istina je da je župan tražio pomoć od Vlade za dobivanje suglasnosti za zaduženje, međutim ministar Šuker ga je odbio. Nakon ove današnje rasprave potpuno je jasno i zašto. Iz čiste uvrijeđenosti. Ministar Šuker je ovdje maloprije rekao da se njega i ljude u Vladi prozvalo da su kriminalno dno i zbog toga, dakle zbog uvrijeđenosti nije se riješio problem Požeško-slavonske županije. Činjenica je da si možda oporbene stranke i mogu dopustiti određenu dozu političkog prizvuka u nekim temama. Međutim, izvršna vlast je dužna rješavati probleme i ovdje nije riječ o tome da rješavamo problem Zdravka Ronka, ovdje je riječ o tome da je Vlada dužna pomoći građanima Požeško-slavonske županije. Građani Požeško-slavonske županije nisu pisali nikakve dopise, oni uredno i strpljivo čekaju da Vlada pomogne i da poboljša njihov životni standard, da im pomogne da u svojoj županiji bolje žive i da ispravi one greške koje nije ispravila prije kada je trebala reagirati na nepravilnosti u Požeško-slavonskoj županiji. Da je stanje već dugo u toj županiji loše i da se županija zaduživala protivno zakonu potvrdila je i državna revizorica koja je ustvrdila da je stanje u županiji i gore nego što govori Ronko i da je na to upozoravala u svom izvješću 1994. godine. Nitko od državnih organa nije reagirao i tu je odgovornost Vlade jer nije na vrijeme prekinula nezakonito zaduživanje županije. Nije prekinula samo s jednim razlogom, a taj je što je na vlasti tada bio HDZ i što bi tako morali priznati da je HDZ-ov župan nezakonito poslovao. To da je u toj županiji bilo kriminalnih radnji potvrđuje i nedavno hapšenje i pritvaranje Vlade Zeca, vlasnika "Kamen Ingrada", ali i donedavnog dožupana iz redova HSP-a. Zahvaljujući njemu i sprezi sa bivšim županom na naplatu su stigle mjenice županije. Svi to novci naplaćeni su i po dva puta za isti posao. Ono što je zabrinjavajuće i što pokazuje karakter Vlade jest i to da kada je u pitanju Vlado Zec pomoć je bila moguća, ali kada su u pitanju građani Požeške županije pomoć se uskraćuje. O tome govorimo već duže vremena i danas smo pitali premijera Sanadera u nekoliko navrata zbog čega je na zatvorenoj sjednici Vlade Vladi Zecu otpisao 36 milijuna kuna duga unatoč protivljenju pojedinih ministara. Zbog čega je novcima poreznih obveznika nagrađen Vlado Zec, a ne može se pomoći stanovnicima Požeške županije? Sa tih 36 milijuna kuna koja su otišla na sanaciju poteza bivšeg, dakle, HDZ-ovog župana, županija bi mogla biti deblokirana i početi funkcionirati u korist građana. Požeška županija prema sadašnjem stanju zadužena je za narednih 10-ak godina i ne može se iz toga izvući sama. Nažalost, pomoć Vlade u ovom trenutku je izostala. I nije toliko pitanje hoće li se reprogramirati dugove ovako ili onako, problem je u tome da ta županija ni na koji način bez pomoći Vlade Republike Hrvatske ne može izaći iz ovih problema i ne može funkcionirati i dalje će biti županija koja će samo ići unatrag i pitanje je gdje se dakle siromaštvo u bijeda u toj županiji mogu zaustaviti. Koja je poruka Vlade? Onaj tko poštuje zakon ne može dobiti pomoć, a onaj tko je član HDZ-a može dobiti sve. Može i nepoštivati zakon, neće zato biti sankcioniran i još će dobiti pomoć ili mjesto u Saboru i saborski imunitet. Onaj tko pokuša razotkriti protuzakonite radnje naziva se politikantom, a nastojanje da se problem riješi kvalificira se kao cirkusiranje. Tako je čitavu situaciju u Požeškoj županiji okarakterizirao premijer Sanader. Nisam sigurna da je građanima Požeške županije cirkusiranje to što zahvaljujući bivšem HDZ-ovom županu danas ne mogu dobiti kreditne linije, poticaj u poljoprivredi, socijalne transfere i ništa što im može olakšati ionako težak život u toj županiji.

Evo samo ću nekoliko ih netočnih navoda navesti. Prvi netočan navod, Vlada HDZ se odrekla stotinjak tisuća građana županije. To je netočno. Drugi netočan navod, Vlada je kupovala vijećnike drugih stranaka u Požeškoj županiji. Netočno, neistinito. Treći netočan navod, nije bilo dovoljno volje ove Vlade da se riješi problem. Netočno, neistina. Četvrti netočan navod, županija je bila blokirana prije nego što je SDP došao na vlast. Nije bila blokirana, blokirana je onog dana kad se znalo, već se znalo tko je došao na vlast i već su bili održani izbori. Peto, da je otpisala dugove, da su otpisani dugovi 36 milijuna. Nisu otpisani dugovi nego su troškovi priznati kao i svim ostalim kamenolomima. Nemojte, i sve ono što ste nabrajali to je jednostavno netočno, neistinito obmanjivanje javnosti. Vaš župan Ronko nije iskoristio svoje ovlasti da bi izvukao županiju iz problema u koje je ona objektivno došla. U 17,42 isteklo je vrijeme za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta po ovoj temi dnevnog reda. Drugi ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnica je rekla da se Vlada odrekla 100 tisuća svojih građana, što je netočno. Po popisu ih je nego se odrekao župan Požeško-slavonski, gospodin Ronko koji je obmanuo te iste građane nudeći im rješenje na izborima, a ujedno ne poduzimajući mjere koje je trebao i morao kao župan poduzeti da ova županija ne dođe u blokadu. Treći ispravak, poštovani zastupnik Ante Bagarić. Rekla je da je županija blokirana prije izbora. Ja ću samo podsjetiti, izbori su bili 9.4., a županija je blokirana 10. svibnja. Utoliko samo da znate. Drugi ispravak netočnog navoda je da gospodin Ronko nije oblizao banke. Gospodin Ronko je obilazio banke, možete potvrditi po svjedocima, evo predlažem pitajte "Croatia" banku. Treće, da gospodin Ronko je natjerao ravnatelja županijske uprave da podnese zahtjev za stečaj, a pitanje je da li ga je mogao usvojiti trgovački sud ili nije mogao usvojiti. Nije ga usvojio jer nema osnove da bi usvojio to, a sve u smislu blokade. I zadnji, da gospodin Ronko ne želi pomoći svojim građanima a ne da Vlada ne želi pomoći svojim građanima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Četvrti ispravak poštovana zastupnica Marija Bajt. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolegice Opačića kao zastupnica Požeško-slavonske županije da se Vlada odrekla 100 tisuća građana Požeško-slavonske županije. Naime, to je netočno jer svi programi koji su kandidirani u Požeško-slavonskoj županiji od vodoprivrede, cesta, športskih dvorana, škola, objekta veleučilišta, programa u kulturi pa čak i za gradsku knjižnicu koja je u nadležnosti grada, programi poljoprivrednim gospodarstvima i gospodarstvima idu. Ono što bi sada mogao biti problem je da županija Požeško-slavonska neće na vrijeme dostaviti ministarstvima objedinjene programe za proračun za slijedeću godinu ali ja se iskreno nadam da će u hrvatskoj Vladi biti razumijevanja za to kašnjenje zbog teškoća Požeško-slavonske županije.

Nije točno niti da je Vlada premijera Sanadera oprostila dio duga niti da su se ministri tome protivili. Točno je da je prethodna Vlada oprostila dio duga gospodinu Vladi Zecu a Sanaderova Vlada je reprogramirala dug i to sa socijalnom namjerom da se zadrže radna mjesta, da se ne otpuštaju ljudi da ne propadne tvrtka ukoliko ju se može spasiti. I ta odluka nije bila nikakva drukčija nego jednoglasna. Dakle, nije bilo nikakvog sukoba mišljenja u Vladi oko toga. I zadnji šesti ispravak poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, nije točan navod da je županija a to znači njeni stanovnici siromašni i bijedni jer time ih vrijeđamo ako najveći dio županije čini grad Požega a uspješnu Požegu vodio je veleuspješni gradonačelnik Ronko koji može se reći da je bogata Požega jer je Požega posuđivala novac Kamen Ingradu. Pa prema tome, ako netko ima novac onda vjerojatno to i posuđuje. Zatim, tu je i velika a znamo da ovakav velebni stadion mogu napraviti samo bogate općine, bogati gradovi. Hvala. Ministar financija Ivan Šuker. Izvolite.

Vi ste ti kao stranka koji ste govorili …/Govornik se ne razumije./… milijuna. Sad kad vas je nalaz Državne revizije demantirao ne znate kako se izvući. To je vaš problem. Druga stvar, nalaz porezne uprave oko županijske uprave za ceste ako zbrajate 24 milijuna kao obvezu u županiji i u županijskoj upravi za ceste onda dobijete 48, ali ako je 10.5. kad se već dobro znalo da će SDP i Ronko biti na čelu Požeško-slavonske županije …/Govornik se ne razumije./… ne možemo nikako govoriti da tu nije bilo nekih određenih utjecaja. Druga stvar, imate zapisnik sa plenarnih sjednica Hrvatskoga sabora. Na oba dva vjećnićka pitanja možete pročitati što sam odgovorio. Isključivo sam govorio o funkcioniranju onih službi koje se financiranju iz decentraliziranih sredstava. Nikada se nisam dotaknuo lokalnog dijela jer kao ministar u Vladi Republike Hrvatske i kao odgovoran čovjek ne mogu si dozvoliti zbog hrvatske javnosti da lamentiram sa brojkama što su si neki nažalost dozvolili, nikada. Tek kad je došao nalaz Državne revizije počeo sam govoriti o 57 milijuna kuna. Isto tako, što sam rekao danas ujutro …/Govornik se ne razumije./… bilo bi mi daleko draže da ste se osvrnuli na moj prijedlog sanacije. Druga stvar, ja kao ministar financija ne mogu potpisati odgovor na zaduženje pojedine jedne županije da li je meni netko simpatičan ili nesimpatičan. Ja znam da su se meni za bivše Vlade kao gradonačelniku skidali zahtjevi o kreditnom zaduženju, no ja to ne mogu tako potpisati jer se mogu pozvati na zakonske odredbe. I dalje tvrdim da Požeško-slavonskoj županiji temeljem pozitivnih zakonskih propisa ne treba nikakva dozvola Vlade za jamstvo. Isto tako, ako je već dug napravljen, ako je dobio odobrenje za kreditno zaduženje. Pa šta mu treba nekakvo novo zaduženje kad se to kreditno zaduženje jedinice lokalne samouprave vodi u deficitu opće države. O čemu mi govorimo? Kakvo davanje novog zaduženja ako je netko se zadužio? A druga stvar, temeljem ovog zaključka ako vi demokratski smatrate to je vaše političko pravo i stvar vaše političke kulture da netko može nekoga neargumentirano nazvati da je član kriminalnog miljea ja nemam ništa protiv toga. Ali ja osobno to nikada neću napraviti nikome iz vaše stranke. I ako vi smatrate da je to o.k. što piše u zaključku ja to poštivam, ali dozvolite da ja kao predstavnik Vlade imam pravo dati primjedbu na to. Međutim, nažalost kao što ste cijelo vrijeme brkali brojke, opet ste pobrkali brojke, odgovor Ministarstva financija i zahtjev gospodina Ronka za kreditno zaduženje da mu se da odobrenje je bilo daleko prije 13.9., pa to vam piše ovdje u zaključku. Prema tome, ja nisam mogao pisati odgovor na temelju ovog zaključka. Možda jesam dalekovidan u nekim stvarima ali nisam nikako mogao znati šta će vijećnici Požeško-slavonske županije i kakve zaključke napraviti. Ali vi to uredno dođete i to insinuirate i to meni tu pred nosom. I ja bih trebao sada šutjeti. imali, vi imate danas problem. Vi imate problem jer ste se ulovili u mrežu da je dug 350 i 270 milijuna i možete ga kalemiti koliko god hoćete. Po svim metodologijama, po svim on ne može biti veći od ovoga što je utvrdila Državna revizija. Ja vam tvrdim da sa pet, šest milijuna kuna kao što sam rekao Požeško-slavonska županija se može deblokirati i može normalno funkcionirati a vi gospodo ste se upleli u mrežu laži, a tu vam ja ne mogu pomoći. Hvala Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik potpredsjednik Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodin ministar je rekao da mu je žao što se Klub zastupnika SDP-a nije osvrnuo na prijedlog sanacije koje je ministarstvo dalo. Mi prijedlog sanacije nismo vidjeli koji ste vi dali niti smo ga dobili. Kad bi dobili taj prijedlog sa velikim zadovoljstvom bi se osvrnuli na taj dio osim izjave da se možda treba sanirati županija na način da se deblokira, da se osiguraju isplate radnicima, da se osigura redovno djelovanje i da se dospjeli dugovi podmire. Mi to podržavamo ali da vidimo i napismeno kako to stoji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje predsjednik Kluba zastupnika Branimir Glavaš. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege! U ime Kluba Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje ja ću reći nekoliko riječi. uopće bitno da li je dug 350 milijuna kuna ili 57 milijuna kuna. Bitno je da i ovih 57 milijuna kuna ako je toliki dug baci jednu županiju na koljena. To je dokaz bijede i siromaštva prostora od Iloka do Ilove, a vjerojatno ima još županija u kojima je slična ili približno slična financijska, gospodarska i socijalna situacija. Nije bitno da li je kriv Bagarić ili kriv Ronko ovoga trenutka nego je bitno da Hrvatska država mora intervenirati prema Požeško-Slavonskoj županiji i ne samo tamo jer 85, 90 tisuća stanovnika Požeško-Slavonske županije nije odgovorno za situaciju u koju je dovedena vođenjem te županije od strane ljudi koji su vladali tom županijom tri, četiri mandata. I nitko ne može abolirati one koji su upravljali tom županijom u proteklih 12 ili 15 godina od odgovornosti. Bio dug 57 milijuna kuna ili bio dug 350 milijuna kuna. Ova Vlada je do sada dobila na stol u ovome mandatu ja mislim 3 revizijska izvješća o stanju u Požeško-Slavonskoj županiji. Sva ta tri revizijska izvješća o stanju u Požeško-Slavonskoj županiji ukazivali su na alarmantno stanje u Požeško-Slavonskoj županiji. Vlada je morala intervenirati. Kako instrumentima pravne države i institucijama pravne države tako i na druge načine da sanira to teško gospodarsko stanje na području Požeško-Slavonske županije. Ova Vlada to nije radila. Zašto nije radila? Iz jednostavnog razloga. Gurala je pod tepih. Štitila je kriminal, štitila je ljude koji su bili predstavnici te političke opcije u Požeško-Slavonskoj županiji jer otvaranjem tih neugodnih pitanja izišlo bi na vidjelo mnogo čega što ne bi bilo pohvalno, poželjno za vladajuću političku opciju. Ja sam bio donedavno na ovoj strani saborske dvorane. Često sam sjedio i na klubovima saborske većine kako u Parlamentu tako i na stranačkim oliti partijskim tijelima. često puta sam slušao od gospođe Marije Bajt koja je ukazivala na kriminal u Požeško-Slavonskoj županiji, koja je upirala prstom u čelnog čovjeka Požeško-Slavonske županije, koja je ukazivala vodstvu kako danas Vlade tako donedavno stranke koja je bila tada i u oporbi, ali je držala vlast recimo u Požeško-Slavonskoj županiji na ono što se događa u Požeško-Slavonskoj županiji. Gospođa Marija Bajt je vrlo često na to ukazivala, a evo i prije nekoliko dana sam imao prilike čitati u jednom tjedniku gdje se gospođa Marija Bajt ograđuje od kriminala na prostorima Požeško-Slavonske županije. Doduše ne spominje svoje partijske kolege iz razumljivih razloga javno, ali ih je spominjala donedavno na zatvorenim klubovima saborske većine ili stranačkim sastancima i sjednicama stranačkih tijela unutar Hrvatske demokratske zajednice imenujući imenom i prezimenom one koji su za to odgovorni. Prema tome draga moja gospodo problemi u Požeško-Slavonskoj županiji su očiti. I bez obzira što u ovom Saboru postoji nategnuta saborska većina koja će donijeti odluku kako god ona želi jer će nadglasati i kada donese tu odluku neka zna da će ti problemi ostati. Ali isto tako neka bude svjesna da neće uspjeti zamagliti zlatnu dolinu Požeške županije. Ja sam obišao tu županiju prilikom održavanja izvanrednih izbora. Mislio sam da poznajem Slavoniju i Baranju. Mislio sam da poznajem njezine probleme. Ali kad sam vidio tu bijedu, to siromaštvo, tu apatiju, to beznađe na prostorima «Zlatne doline» tada sam shvatio da praktično 80 kilometara od Osijeka ja ne znam šta se događa? Najsiromašniji prostori nekada bogate Slavonije. I zato te probleme treba riješiti. Te probleme treba riješiti, a ne pokušavajući različitim smicalicama i politikantskim igrama izjednačiti odgovornost jedne i druge strane. Gospodin Ronko kao gradonačelnik Požege dokazao je i pokazao da zna voditi jednu jedinicu lokalne samouprave. Gospodin Ronko na izvanrednim izborima je pomeo Hrvatsku demokratsku zajednicu. To je mala sredina gdje se ljudi međusobno poznaju i ta spektakularna pobjeda gospodina Ronka nije rezultat demagoških priča i poruka i demagoškog rada već rezultat dokazanih rezultata rada vođenjem grada Požege sjedišta i središta Požeške županije. A što sada prijeti? Prijeti ozbiljna opasnost da oni koji su odgovorni za situaciju u Požeškoj županiji pokušaju pronaći formulu da izjednače odgovornost. Da pokušaju podijeliti tu odgovornost. Neće HDZ previše mariti za Bagarića. Bagarić će biti «Pedro» u ime HDZ-a. Ali kako bi amortizirali, izjednačili, podijelili tu odgovornost pokušat će sve učiniti ne bi li i na drugoj strani bio još jedan «Pedro» a to je gospodin Ronko. Sve se čini, sve se radi i u tom pravcu se djeluje da gospodin Zec ovih dana optuži gospodina Ronka da je sudjelovao u nečasnim i nemoralnim poslovima vezanim uz nekakve kupovine stanova. A za nagradu dobio bi slobodu. Prema tome neka vas ne iznenadi ovih dana ako se to dogodi. A ako se to ne dogodi ja vas uvjeravam da će gospodin Zec dočekati suđenje u zatvoru. Da, iz iskustva dragi gospodine zahvaljujući upravo vama u situaciji sam svakodnevno da kontaktiram sa ljudima iz pravosuđa koji znaju šta se događa. Pa eto saznao sam i to da se pokušava naći drugi Pedro uz Bagarića. Od Bagarića će se ruke oprat, ja vas uvjeravam vrlo brzo. Jer drugačije to ne može ni biti. Pa molim vas lijepo, gdje to još na svijetu se dogodilo da u jednoj jedinici lokalne samouprave groblje ode pod hipoteku. Oprostite, mislim da je to za za anale, za nekakvu Guinessovu knjigu gluposti. A to se dogodilo. A tko iza toga stoji? Iza toga danas, iza tih problema što se ne rješavaju stoji upravo Vlada. Vlada kažnjava biračko tijelo. 6. travnja ove godine, u isto vrijeme bila su dva predizborna skupa. Predizborni skup Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, sa nositeljem liste gospodinom Lovrićem i stotinu metara dalje predizborni skup HDZ-a, odakle se grmilo, obećavalo i prijetilo. Kombinacija obećanja i prijetnji. Mrkve i batine. Tako će HDZ, ako dobije povjerenje, riješiti ovo, riješiti ono. HDZ nije dobio povjerenje, ali s time HDZ-ova Vlada nije abolirana od odgovornosti i od obaveze skrbi nad Požeško-slavonskom županijom, već je dužna sanirati ono što su njene štetočine kroz 15-tak godina napravile. Ronko je dobio izbore ali nije mađioničar da preko noći sanira par stotina milijuna kuna dubioza ili 57, uopće nije bitno. To nije njegova obaveza, Ronkovo je da podvuče crtu i da pozove institucije pravne države da rade svoj posao. A hrvatskoj Vladi je obveza da sanira ono što je njena politička opcija ostavila u naslijeđe onima koji su dobili mandat, povjerenje biračkog tijela na izvanrednim izborima. Ne može Vlada kažnjavati biračko tijelo zato što biračko tijelo nije dalo potporu toj političkoj opciji. I gospodine Šuker, Osječko-baranjskoj županiji niste htjeli dati suglasnost na zaduženje od 24 i pol milijuna kuna samo zato što je na vlasti druga politička opcija. Godinu dana ste razvlačili, to je istina. Godinu dana niste željeli dati suglasnost na zaduženje a Osječko-baranjska županija nije imala ni jedne jedine kune duga. To je istina. To je istina gospodine Šuker. I prema tome, ako postoje 4 milijarde kuna za hrvatska brodogradilišta, 4 milijarde kuna, u trenutcima kad 6-7 milijuna eura, dolara ispari postoji i onoliko potrebnih milijuna da se sanira stanje u Požeško-slavonskoj županiji i da se toj županiji omogući disati. Disati, preživljavati. Jer danas imalo kvalitetnija tvrtka na prostorima Republike Hrvatske ima 50-tak milijuna kuna dobiti. Prema tome, priče o 57 milijuna kuna ili 60 milijuna kuna, rasprava u ovom Saboru je potpuno bespotrebno. Oni koji su doveli do te situacije zato moraju odgovarati a Vlada je dužna i obvezna intervenirati i sanirati to stanje na prostorima Požeško-slavonske županije. Evo toliko. Dakle to je stav kluba Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje. To je stav i dijelimo mišljenje inicijatora ove točke dnevnog reda i mi ćemo to podržati. Hvala lijepa. gospodine predsjedniče. Kolega Glavaš je rekao da ova Vlada štiti kriminal. To je naprosto netočno, niti jedan dokaz ne postoji da bi se takva tvrdnja ovdje izrekla u ovom Visokom domu. Dalje, nema nikakve veze županija sa grobljem. Nigdje u niti jednoj županiji ne postoji mogućnost da županija bude osnivač groblja niti da se brine o groblju. Zna se tko su. To su jedinice lokalne samouprave općine i gradovi. Prema tome, županijama baš nikakve veze nemaju sa grobljem. I drugo, dug je isključivo vezan uz 57 milijuna kuna. Što se tiče odgovornosti Vlada inzistira na tome da se utvrdi odgovornost ako postoji na svim razinama. Prema tome, nitko ne želi nikoga ovdje zaštititi i želi se utvrditi istina i samo istina se želi utvrditi i odgovornost onih koji su u tome sudjelovali, ako su sudjelovali i u čemu su sudjelovali. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Ante Bagarić, izvolite. **Bagarić, Anto (HDZ)** Prvo evo, poštovani gospodine predsjedniče, ne mogu se otet dojmu ovog obrata koji čini moj donedavni prijatelj gospodin Glavaš. No, to neka ostane među nama. Prvo, netočan navod, Bagarić nije Pedro, Bagarić je Bagarić. A vašu konstataciju kako je stanje u gospodarstvu županije Požeško-slavonske katastrofalno ne stoji gospodine Glavaš. Vi bi morali znati a evo pozivam vas da koristite izvor Zavoda za zapošljavanje da je Županija požeško-slavonska negdje u zlatnoj sredini, znači 12, nije dobro, ali može biti i bolje, al' nije sigurno zadnja i nije sigurno katastrofalno katastrofalno stanje. Osim toga o tomu govori tih 6 milijardi kuna gospodine Glavaš, uloženih za vrijeme mog mandata. Bilo bi zgodno usporediti što je uloženo u vašu Osječko-baranjsku županiju za vašeg mandata. Treći ispravak, poštovana zastupnica Marija Bajt. za vladajuću koaliciju je nepoželjan i da ga stavlja pod tepih. Naime, to nije točno. Hrvatski sabor je jednoglasno, želim podsjetiti donio gotovo svaki nalaz državne revizije koji je raspravio. Jednoglasne odluke, izvješća u objavljenim revizijama dostavljaju se na uvid Državnom odvjetništvu i Ministarstvu unutarnjih poslova. Zadužuju se navedene institucije da uvidom u Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama, procijene postoje li slučajevi nezakonitog postupanja u raspolaganju novcem iz državnog proračuna odnosno iz proračuna županija, gradova i općina te da u takvima eventualnim slučajevima postupe u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima itd. A što se tiče gospodina "Zlatne doline Požeške" i '90. godine zajedno sa gospodinom predsjednikom Šeksom i gospodinom Glavašem uključila sam se u demokratske promjene i stvarala Hrvatsku demokratsku zajednicu pa neke dijelove ne bih komentirala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo nakon ovog govora kolege Glavaša, postavljam si pitanje koliko ćemo mi još razno-raznih afera saznati u budućnosti kada dođe do ovakvih sličnih stvari i kada netko izađe iz HDZ-a, koliko ćemo mi još toga saznati i koliko toga će se čuti

ja sam htio to i reći tako. Ja sam ovdje mlad i ušao sam u Sabor, ovo mi je prvi mandat i da vam budem iskren ova rasprava danas mi je toliko žalosna i toliko jadna. Jadna iz jednostavnog razloga što loptica čitavo vrijeme leti s jedne na drugu stranu, priča se o iznosima koji, jedni o 300, jedni o 50, jedni o 5, ja vjerujte mi kada bi ovo građani vidjeli i kada bi mogli vidjeti, uopće ne bi znali da li je tu itko kriv, ali bi jedino znali da na kraju će oni to sve platiti. I sigurno i do sada u čitavoj ovoj našoj priči je netko napravio dugove, tako je bilo kod sanacije banaka, tako je bilo kod sanacije IPK-ova, tako je bilo kod sanacije brodogradilišta i još je uvijek, uvijek netko napravi dugove,

I ovaj dug bez obzira koliki je, i da li je on mali, da li je veliki, uvijek je veliki ako je napravljen na ovaj način, će na kraju građani platiti i ne samo građani Požeško-slavonske županije koji to čitavo vrijeme su već i plaćali, nego građani čitave Republike jer će se sanirati ponovo iz proračuna od svih nas zajedno. Ja znam da vi koji ste dugo u politici znate jako dobro šta se sve dešavalo i ja ne želim uopće pričati o onome što se dešavalo prije nego ovom što se tiče mog mandata. Ono me apsolutno vjerujte mi, ne zanima, jer nisam na to mogao utjecati, a na ovaj dio koji se tiče mog mandata pokušavam utjecati. Ovdje je bilo priče o tome da gospodin Hebrang je to počeo, da premijer praktički s tim nema veze i da neki ministri ustvari i nisu bili protiv toga. Međutim ja bih podsjetio da najveći dio novih stvari koje su napravljene, znači nekakvih čudnih i mutnih afera, su uglavnom krenule sa sjednice zatvorene Vlade. Tako je i ova priča o oprostu duga "Kamen Ingradu" krenula sa zatvorene sjednice Vlade, gdje je to prepolovljeno i ja bih to pročitao kako je to napisano u dnevnom tisku, ne bih čitao cijeli transkript, nego ovako je pisalo u dnevnom tisku: Iz transkripta se vidi kako se premijer Ivo Sanader unatoč upozorenjima ministrice Marine Matulović-Dropulić i ministra Branka Vukelića da je Vlado Zec godinama ilegalno vadio mineralnu sirovinu iz parka prirode i državu oštetio za 70 milijuna kuna, založio da se tvrtki "Kamen Ingrad" d.d. smanji dug za 25 milijuna kuna i omogući otplata u četiri rate. Pa ja ne znam, to bi trebali pitati Vladu kako ih netko može onda špijunirati na zatvorenoj sjednici. Raspustite odmah tamo onu službu koja to radi. Rok za izmirenje prepolovljenog duga je bio 31. prosinca prošle godine. Još je takvih stvari bilo na sjednicama, na zatvorenim sjednicama Vlade. Podsjetio bih na "Bechtel", a usput budi rečeno "Bechtel" je ostao dužan državi Hrvatskoj oko 200 milijuna kuna za iste stvari za koje je ostao i Zec. Znači za vađenje kamena. Na istoj takvoj jednoj zatvorenoj sjednici raspravljalo se i o "Liburniji", a to će državu koštati minimalno 700 milijuna kuna i ponovo će to građani platiti. Kod "Kamena Ingrada" je to 60 milijuna kuna, jer ni ono prepolovljeno ni ovo drugo nije plaćeno, pa znači ukupno 60 milijuna kuna i da ne nabrajam dalje, uglavnom se to dešava na zatvorenim sjednicama. I onda se pitam, SDP dolazi sa prijedlogom da se sa ovakvim zaključcima u ovoj interpelaciji o radu Vlade i ne vidim nigdje da se traži, da se glasa o povjerenju Vladi, ako ne o povjerenju Vladi onda barem o povjerenju premijeru, jer iz svega je vidljivo da je premijer duboko u ovoj priči oko Požeško-slavonske županije. Gospođo Zdenka ja znam da smo mi o gospodinu Čačiću ovdje raspravljali. Povjerenstvo je osnovano i povjerenstvo je svoj posao odradilo, nekakve zaključke donijelo. Ali isto tako vas podsjećam da smo mi tražili da se osnuje povjerenstvo i o dva vaša člana, a to je o gospodinu Ivi Sanaderu i o gospodinu Miomiru Žužulu gdje vi niste dozvolili da se to napravi. I zato se čudim da kolege iz SDP-a nisu u ovoj interpelaciji zatražili da se glasuje o povjerenju Vladi ili barem premijeru. Vidljivo je iz svega ovoga da u svemu tome njega, a i dobrim dijelom Vlade ima. Nego nadam se da do kraja rasprave da će se tako nešto i desiti. i desiti. Jer same ove poruke, ja u svakom slučaju jesam da se taj dug sanira. Međutim ove prve dvije, prva dva zaključka me navode na to da se kaže kradite i drugi pa napravite iste dugove, nitko neće odgovarati, vi ćete vjerojatno ako taj novac ne rastepete nego ako napravite bolnicu, još će vam dići netko i nekakav spomenik u vašem gradu jer ste ukrali od države i napravili ovdje, onda smijenite tog župana i nikom' ništa. Tako mi djeluju ova prva dva zaključka jer to je u stvari poziv na kradite i vi, nitko neće biti kriv. A što se tiče ova tri zadnja, druga zaključka, mi smo takve zaključke slične ne takve, slične zaključke donosili i pri zadnjoj interpelaciji, a to je bilo upozorenje Vladi i ostalim institucijama, Državnom odvjetništvu, Državnoj reviziji, ne znam kome sve ne, da rade po zakonu. Da provode zakon. Mislim ako mi za svaku pljačku, za svaku krađu, za svaku ak' budem blag nepodopštinu koja se desi u ovom društvu, da trebamo sazivati, podnositi interpelaciju iz Sabora, saborsko zasjedanje otvarati i o tome raspravljati da bi nekog poškakljali ili nekom rekli ti moraš provoditi zakon. Pa ja ne znam u kakvoj mi to onda državi živimo. Pa valjda je osnova pravne države da se poštuju zakoni. Živio sam i u vladavini HDZ-a i u koalicijskoj vladavini i da budem iskren shvatio sam ono što su odavno pametni ljudi rekli da pravo i pravda nemaju nikakve veze. A kod nas je to… pravo i pravda nikakve veze ni sa strankama ni sa stvarnošću. …/Upadica se ne čuje./… Vidim da me ne želite jednostavno pustiti da normalno raspravljam pa evo ja pozivam SDP da zbog umiješanosti premijera, a i Vlade promijeni ovu svoju interpelaciju u stvari da ju preformulira i da traži izglasavanje nepovjerenja premijeru. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Evo, štovani gospodin je izrekao nekoliko netočnih navoda. Prvo, da je premijer upoznat i umiješan u ovu aferu. Bio sam tada potpredsjednik Vlade i mogu reći umiješan je jedino utoliko što je inzistirao da pozovemo i da zahtijevamo od Državnog inspektorata da obavi inspekciju u okviru programa borbe protiv sive ekonomije. Prethodna Vlada četiri godine nije napravila tu inspekciju, pa je dug naras'o na 70 milijuna. Mogli smo i mi glavu u pijesak i ne poslati inspekciju pa bi dug danas bio već 150 milijuna. Prema tome, Vlada je zaslužna jer je obavila inspekciju, Vlada je prepolovila dug i napravila reprogram zato da tvrtka ne ode pod stečaj nego da se zadrže radna mjesta. Ako je to grijeh Vlade, onda ga sa zadovoljstvom prihvaćam. Hvala. Za klub HSS-a, poštovana zastupnica Ljubica Lalić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, ministra nema, što ja mogu. Dakle, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Poslovniku Hrvatskog sabora svojom interpelacijom naši kolege iz Kluba zastupnika SDP-a otvaraju raspravu o radu Vlade Republike Hrvatske u ostvarivanju nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Pojednostavljeno rečeno, kroz raspravu pokušava se iznaći rješenje omogućavanja rada i funkcioniranja županije Požeško-slavonske, ali i spriječiti sve buduće slučajeve koji će se dogoditi zbog neobavljanja ustavnog prava, ali i obveze državnih tijela nadzora zakonitosti i ustavnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave. Na ovom konkretnom slučaju evidentan je različiti pristup u poimanju jedinica lokalne i područne samouprave. Klub zastupnika SDP-a polazeći od članka 136. Ustava Republike Hrvatske smatra da su tijela jedinica lokalne i područne samouprave samostalna u obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. Takvo je mišljenje i nas zastupnika u klubu Hrvatske seljačke stranke. Ali to nije samo mišljenje, to je izričita ustavna odredba. Nasuprot ovoj izričitoj ustavnoj odredbi, Vlada Republike Hrvatske pročitala je samo dio odredbe pa smatra citirajući Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi – općine, gradovi i županije samostalno odlučuju o poslovima iz svoga djelokruga rada. Pri tome se Vlada poziva na potrebnu decentralizaciju i pravo odlučivanja o svojim proračunskim prihodima. To pravo samostalnosti u odlučivanju ograničeno je obvezom upravljanja, korištenja i raspolaganja svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina. Na kakav način Požeško-slavonska županija ili preciznije rečeno njen župan i tada vladajuća politička opcija, a to je Hrvatska demokratska zajednica u koaliciji sa Nezavisnom listom Vlade Zeca nije tako postupala. Državni ured za reviziju utvrdio je niz nepravilnosti u financijskom poslovanju i raspolaganju financijskim sredstvima kao što su: nedostatna evidencija obveza…

nedostatak kontrole i provjere namjenskog korištenja kreditnih sredstava prenesenih Županijskoj upravi za ceste, postupci u vezi s izdanim jamstvima, zaključivanje ugovora o jamstvu, odnosno osiguranja potraživanja, postupci u vezi s nabavom, protuzakonito davanje pozajmica, itd. To je nalaz Državnog ureda za reviziju. U svom izvješću Vlada Republike Hrvatske uopće ne osporava nalaz Državnog ureda za reviziju, čak štoviše potvrđuje da županija nije ustrojila unutrašnju kontrolu što je po zakonu bila dužna. Međutim, skidajući odgovornost sa sebe, Vlada se poziva na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i kaže da ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine, grada i županije nadzire njihovo predstavničko tijelo. I to je točno, ali ne dobivamo u izvješću odgovor na pitanje što se događa kada niti predstavničko tijelo ne obavlja svoje obveze ili kada donosi nezakonite odluke. Za Vladu je možda odgovor sadržan u rečenici koju citiram: "Jedinice lokalne i područne samouprave moraju same snositi posljedice svog neodgovornog ponašanja." U slučaju Požeško-slavonske županije kao i u svim sličnim slučajevima posljedice neodgovornog ponašanja u ono vrijeme vladajućeg HDZ-a i njegovog koalicijskog partnera Vlade Zeca snose sami građani županije. Upravo zbog toga da štetne posljedice od narođenih nositelja zakonodavne i izvršne vlasti i njihovih stranaka ne bi snosili građani, Ustav Republike Hrvatske dao je nadležnim državnim tijelima pravo i obvezu nadzora zakonitosti i ustavnosti. Međutim, tu obvezu Vlada gospodina Ive Sanadera nije izvršila, a iz izvještaja jasno proizlazi da ju niti u buduće ne želi izvršavati i na taj način šalje poruku građanima Republike Hrvatske da su izloženi milosti i nemilosti od narođenih političara koji neće raditi u interesu općeg dobra nego pojedinih političkih moćnika, a štetne posljedice snosit će građani. Vlada koja šalje takve poruke ni sama ne radi u korist općeg dobra nego je i sama podložna pogodovanju pojedinaca njihovih grupa i grupacija. Vlada kaže, citiram: koja nisu uspostavila mehanizme internog nadzora i kontrole te podjelu prava i odgovornosti za postupanje u županiji", završen citat. tako jasno izrekli da više ne žele da obnašatelji vlasti u toj županiji bude Hrvatska demokratska zajednice. U njega više nisu imali povjerenja. Međutim, Vlada sada želi kazniti taj narod koji se usudio reći da ne želi one koji su radili ne u njihovu korist nego u korist Zeca i tko zna kakvih još zeceva i zečića. I samo zbog toga, zbog želje kažnjavanja neposlušnih građana, Vlada ustrajava na tvrdnji da su tijela jedinica lokalne i područne samouprave samostalna i zanemaruje obvezu nadzora zakonitosti i ustavnosti. Tijela jedinica lokalne samouprave su samostalna u donošenju zakonitih odluka i odluka koje su sukladne Ustavu. Nitko nema pravo nekažnjeno donositi nezakonite odluke. Za provedbu zakona odgovorna je izvršna vlast, a da bi osigurala provedbu zakona ima pravo nadzora kojim se u slučaju Požeške županije nije htjela koristiti jer je štitila vlastite kadrove čak i onda kada su oni postupali nezakonito. Zbog toga nije htjela raspustiti predstavničko tijelo iako je znala da tijela županije nisu ustrojila sustav kontrole i nadzora bez kojeg nema kvalitetnog upravljanja prihodima i rashodima, imovinom i obvezama županije. Vlada je štitila postojeću vlast, ali su joj na izborima presudili građani, a sada te građane kažnjava Vlada koja je štitila nezakonitost rada vlastitih odabranika. Vlada kaže, citiram: "Interni sustavi kontrole, nadzora i revizije djeluju unaprijed, sprječavajući tako nastanak nepravilnosti i štete, a vanjski unatrag, utvrđujući nepravilnosti kada su se one već dogodile. Ovo je jedan od ključnih razloga zbog kojih za financijske poteškoće u kojima se nađu jedinice lokalne i područne samouprave i općenito za nepravilnosti u poslovanju jedinica lokalne i područne samouprave ne mogu biti odgovorna ministarstva i ostala tijela državne uprave zadužena za nadzor u skladu sa zakonom", završen citat. Ovo je samo djelomično točno. Pravovremenim utvrđivanjem počinjenih nepravilnosti sukladno zakonu sankcioniranim počiniteljima nezakonitosti sprječavaju se buduće nepravilnosti i njihove štetne posljedice koje će trpjeti građani. I upravo zbog toga, sredstva namijenjena održavanju i modernizaciji cesta, dakle u korist svih građana, otišla su nepovratno "Kamen Ingradu" ili preciznije rečeno, Vladi Zecu, a vjerojatno i zečićima. Upravo izostavljanjem nadzora i sankcioniranja tadašnjem županu, gospodinu Anti Bagariću omogućeno je izdavanje jamstava, davanje pozajmice, prekomjerno zaduživanje županije sve u korist Vlade Zeca, a na štetu građana Požeško-slavonske županije. Izostajanje nadzora i sankcioniranje od strane državnih tijela prouzročilo je nedostatak financijskih sredstava sasvim nebitno u kojem iznosu, ali zbog nedostatka tih sredstava županija ne može dalje funkcionirati. Ne samo da zaposlenici županije neće moći primati plaću, ni građani županije putem nje neće moći zadovoljavati svoje potrebe kako je to zakonom i Ustavom predviđeno. Dakako da se na kraju postavlja pitanje ne samo tko je kriv za nastalu situaciju nego tko će nadoknaditi postojeću štetu i tko je dužan ukloniti razloge nemogućnosti funkcioniranja. Vlada kaže da su za to krivi građani koji su izabrali županijska tijela koja su donosila nezakonite odluke i koja su postupala suprotno zakonu pa neka onda oni i snose štetne posljedice, nemogućnosti zadovoljavanja svojih potreba putem županije. Građani su svoj prvotni grijeh okajali na zadnjim izborima uskraćujući povjerenje HDZ-u, a čime će Vlada okajati svoj grijeh neobavljanja nadzora i pravodobnog sprječavanja nastanka daljnjih štetnih posljedica? Može samo uklanjanjem razloga nemogućnosti funkcioniranja županije. Upravo se to traži ovom Interpelacijom i ne samo to. Traži se sprječavanje takve pojave u svim budućim slučajevima. Odbijajući ovu Interpelaciju ovaj Sabor poslat će narodu lošu poruku, da podržava samovolju od narođenih političkih moćnika, a štetne posljedice te odnarođenosti snosit će sam narod. Ta poruka nije poruka nas zastupnika iz Hrvatske seljačke stranke te stoga u cijelosti podupiremo Interpelaciju i predložene zaključke. I na kraju, na temelju izrečenih svih ispravaka krivih navoda sada mi je potpuno jasno da za Slavoniju nema izlaska iz užasne situacije u kojoj se ona nalazi sve dotle dok nažalost i neki saborski zastupnici Slavonci lažu sami sebi kako je nama tamo dobro. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Frano Matušić. netočan navod jedan za drugim. Kaže uvažena kolegica, Vlada kažnjava građane, Vlada štiti nezakonitost, itd. A netočno, kolegice. Ono što je Vlada tražila, tražila je da se utvrdi istina, tražila je da se utvrdi odgovornost. Postoji izvješće revizije. A ne možete, po cijeli dan ovdje danas iznosite netočne činjenice. Iznosite neistine. … /Upadica: Pa naučite se čitat./ … Prema tome, naučite se vi čitati jer 57 ne znači 270 i 350. Da to znate bili biste puno bolji Prema tome, apsolutno je netočno da je Vlada sudjelovala u ovim procesima u kojima je sudjelovala županija. A zašto je prethodna Vlada propustila nadzor, zašto je otpisala dug, zašto je dala jamstva, zašto je dopustila da se zadužuje županije o tome smo već danas mogli puno puta čuti. Povreda poslovnika poštovana zastupnica Ljubica Lalić. **Lalić, Ljubica (HSS)** Povrijeđen je članak 204. nije ispravljen moj netočni navod. A da li je bivša Vlada napravila pogrešku, pa bilo je i tada saborskih zastupnika koji su znali šta se događa u Požeškoj županiji ali nisu pokrenuli prijedlog odnosno interpelaciju ispitivanja što znači da su i sami pokrivali takovo djelo. …/Upadica se ne čuje./… 204. sam rekla, možete prekontrolirati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Je, 204., izgleda da je povrijeđeno da se dnevni red sjednice Sabora utvrđuje u pravilu na početku sjednice.

I drugi ispravak poštovani zastupnik Anto Bagarić. **Bagarić, Anto (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnica Lalić osim što krivo navodi ona i sudi ovdje i to neka ostane njoj, no ja sam se javio da ispravim navod. Rekla je da su jamstva dana u korist Zeca i zečiča. Pa očito nije ni pročitala ovo što je Državna revizija konstatirala ovdje a tamo se jasno vidi za što su dana jamstva, za gospodarsku i društvenu infrastrukturu u korist upravo Slavonije gospođo Lalića a ne onih lažova koji govore da je dobro a nije dobro.

**Kramarić, Zlatko (HSLS)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege! Ovo me sve malo prije, ovo što je, par ovih replika podsjeća na onu čuvenu izjavu, kaže "Politička situacija nam je stabilna ali nam ekonomski ne ide baš najbolje." i mislim da bi se to ovako kao moglo primijeniti. Ja želim vjerovati da je politika jedan ozbiljan i odgovoran posao ali bojim se ovako kako iz ovoga što danas slušamo da izborna kampanja je počela i da zapravo se uopće ne biraju sredstva kako bi se pokušalo promijeniti ili zadržati postojeće političke odnose. Možemo reći da je to legitimno ali veliko je pitanje da li mi na taj način rješavamo one probleme zbog kojih smo mi ovdje i narodni zastupnici, zbog čega ovdje sjedimo u parlamentu. Ova činjenica da se zapravo situacija kod nas odnosno ide i tendira ka jednoj ektremnoj bipolarizaciji je nešto što mislim da nije nije dobro za hrvatsku politiku i bojim se da se na ovakav način neće riješiti niti jedan problem u Požeško-slavonskoj županiji ali ne samo u Požeško-slavonskoj županiji nego zapravo niti u jednoj hrvatskoj općini, gradu i županiji i očito da ovom interpelacijom onih šezdesetak ljudi koliko ih radi u županiji, koji nisu primili plaću da zapravo i dalje ostaju u situaciji prilično njihove velike neizvjesnosti. Interpelacije su ozbiljan institut i ja ih tako želim shvatiti, samo veliko je pitanje da li je uvijek zapravo adresar pogođen, da li zapravo sve Vlade ne bi koje su, kolega Bagarić je eto imao tu čast da bude duže od mene na ovim funkcijama koje su se ticale lokalne uprave i samouprave od 90. godine kao predsjedničkoga vijeća pa tamo do 93. godine kontinuirano kontinuirano župan do ovih posljednjih prilika odnosno neprilika u toj županiji. I svakako da ono što se događa iz ove interpelacije da se nije dogodilo jučer nego da ima neku povijest. mislim da bi onda bilo doista malo te iskrenosti u našoj politici ne bi bilo loše da si zapravo priznamo da mi sami nismo uvijek bili sjajni i da se zapravo, i da su se poneke odluke mogle donijeti donijeti negdje i prije tri, pet ili deset godina drugačije a zato što se nisu donijele stvar je došla tu gdje je došla i očito da onda ova velika doza politike u ovom slučaju je nešto što će bilježiti ovu raspravu. Ja mislim da zapravo u ovoj interpelaciji postoji jedan drugi po mom mišljenju ključni problem a to je da je krajnje vrijeme da mi imamo jednu tematsku sjednicu da li je ovaj broj županija optimalan, da li je broj gradova optimalan, da li je broj općina optimalan, da li to doista porezni obveznici Republike Hrvatske sve to mogu alimentirati. Meni se čini da tamo 93. godine kada je došlo do te dramatične promjene u ustrojstvu državne administracije da onda poslije toga mi zapravo idemo iz greške u grešku. Prvo je bilo jedino županije se nisu mijenjale ali broj gradova i općina dramatično raste. A kažem, bojim se da naše neka financijska, materijalna supstanca koja bi sve to trebala pratiti da jednostavno nije u stanju da prati te potrebe administracije i to se onda onda tako događa da onda eto mi nakon što se dogodi ovakva dramatična stvar da onda ustanovimo da zapravo eto nam, da su nam neke županije otišle u stečaj, pa onda možemo slušati zapravo nešto što ne pripada jednom ozbiljnom političkom diskursu da će jedan drugi župan ne znam tu županiju kupiti, nudi za nju jednu kunu. A evo, danas smo isto svjedoci da jedan župan potpuno slobodno već vodi zapravo svoju predizbornu kampanju a navodno ima radno mjesto u toj županiji. Kolega Pejo Trgovčević mi klima glavom. Ali u isto vrijeme jedan drugi isto čelnik lokalne samouprave jednoga velikoga grada vodi kampanju u drugoj susjednoj zemlji i to se isto također smatra jako normalnim i nema nikakvih, i mi se zapravo uopće previše ne uzbuđujemo. To su veliki problemi upravo u funkcioniranju naše lokalne samouprave. Drugim riječima, lokalna samouprava je doista prostor iz kojega se može djelovati posvema kao slobodni strijelac, može se sudjelovati već u parlamentarnoj kampanji za kancelara, može se sudjelovati u kampanju u susjednoj državi i mi bi svemu tome trebali pljeskati, odnosno ovoga momenta nam to možda odgovara manje ili više pa ćemo onda to nakon dvije, tri, pet ili deset godina jedanput ćemo imati neku interpelaciju upravo o tome što se događa 2006. godine. Ja mislim da su to zapravo stvari o kojima bi morali, koje ova interpelacija je na neki način zapravo ubrzala, akcelirala te sve situacije o kojima se moramo odrediti, upravo kako funkcionira taj odnos između središnje vlasti, Ministarstva financija i upravo onih financija koje se vode u jedinicama lokalne lokalne samouprave i uprave. Poneki opet, i onda što imate? Onda imate onu situaciju da ako postoji dobar, ako postoji dobar politički odnos onda vam se neke stvari rješavaju. Onda zapravo ni ta zaduženost nije toliko bitna ili poneki puta kada pripadne drugoj političkoj opciji da zapravo imate itekako velikih problema da dođete do elementarnih sredstava da funkcionirate. Pa onda i, ako ste i manje zaduženi od 20% to se onda, to se onda tolerira i odnosno to se onda sankcionira. Upravo zbog toga kažem što postoji, što postoje previše politike u stvarima gdje zapravo politici nije mjesto. I to je sudbina hrvatske samouprave. To je ona prava sudbina da doista ovisite o tome koje, koja se politička zastava, koje stranke vijori na Banskim dvorima ili koja kombinacija zastava ovdje na Markovom trgu. I to se događa iz mandata u mandat i bez obzira koliko se god mi želimo ponašati drugačije i obećamo da ćemo se ponašati drugačije zapravo nije nimalo, nije svejedno da li imate dobar odnos sa ministrom financija ili nemate dobar odnos. I onda na kraju kažem to rezultira s ovakvim slomovima.

nisam govorio da upravo kao dio koalicijske vlasti također se taj dio grijeha ne odnosi i na našu komponentu i slažem se s vama da smo radili, da smo radili između inoga i pored dobrih stvari i gluposti. Od Paula Paboryja knjiga «Povijest ljudske gluposti» je izvrsno štivo. a glupost nažalost ne boli i onda zapravo mislite da radite sjajne stvari. Ili fenomen «Zec». Svi smo mi, svi smo znali u ovoj državi što se radi? Potemkinova sela, stadioni, hoteli. Dolazilo se, slikalo se. Čovjek je mijenjao političke dresove jer je upravo osjećao te problem u svom … /Govornik se ne razumije./ … poslovanju da je dobro biti dobar sa političkim moćnicima i sada se zapravo čudimo kada priča završi tako kako završi. I nije lako biti i ne želim biti da ovdje išta budemo sudac. Ništa ne smijemo prejudicirati jer prepustimo institucijama sustava da rade neovisno od političkoga utjecaja. I demokratizacija ovoga društva, modernizacija, europeizacija ili bolje rečeno normalizacija i stabilizacija može proći samo tako ako se budemo tako ponašali. Ako bude u našim nastupima previše politike i osvjetljavamo samo jedan problem odnosno jedan segment problema, a drugo ne vidimo i ono što se kaže i naše gluposti onda probleme nećemo rješavati. Zato ovoga momenta mene zanima i to bi bilo dobro da ministar financija bez obzira na ovaj pravno-ekonomski skop svih ovih pitanja kojih se ovdje, kojih se ovdje postavlja. Ja doista nisam ni pravni ni ekonomski, ekonomski, financijski ekspert da ovo mogu pročitati da vidim da li to pije ili ne pije vodu, jesu ti brojevi točni ili nisu točni? Tu se govori sa velikim rasponima. Ipak da nešto kaže kako će proći ovih 60-tak ljudi koji tamo ni krivi ni dužni, koji samo zato što tamo rade, njih trebamo, njih A ja bih na nas apelirao da bježimo od ove, ovih ekstremnih situacija kada doista se nacija treba podijeliti. Kada se doista počinje predizborna politička kampanja na svakom pitanju koja zapravo otežavaju rješavanja ovih, onih i drugih problema u društvu. I da upravo postoje, da od ova dva rješenja odnosno ove tehnike crno-bijelo da postoje i neke, i neka druga, i neka druga Zato kažem, ova interpelacija može biti uvod upravo u tematsku raspravu što su nama županije? Koliko one jesu solventne? Da li je njihov broj optimalan? Što je s tom regionalizacijom Hrvatska? upravo da imamo, možemo imati dvije ili pet županija pa da ovdje se mi opredijelimo i da doista s jedne strane smanjimo taj administrativni,

tako dalje. Da li je to doista, da li doista mora imati sve one službe koje ima ili je doista je moguće da konačno tu Hrvatsku vidimo drugačiju pa da kažemo da je to dvije, tri, četiri ili pet regija? Da li se bojimo tog, tih koncepta? Da li se bojimo tih implikacija? Ili ćemo doista s vremena na vrijeme govoriti o šerifima pa smo jučer imali prilike u onoj emisiji «Otvoreno» vidjeti da čovjek ozbiljno misli da su šerifi pozitivni. On to, on to prevodi, konotira da su u povijesti Divljega zapada odigrali pozitivnu ulogu, ali šerifi u 21. stoljeću svakako imaju jednu drugu konotaciju daleko od pozitivnih. Da li ćemo mi doista svojim zakonskim rješenjima pridonositi stvaranju takovih gubernatora, šerifa, lokalnih moćnika o kojima govorimo pa ćemo onda s vremena na vrijeme imati ih na dnevnom redu ovoga Hrvatskoga sabora te im se na ovaj ili onaj način suditi. Svakako da treba omogućiti i treba naći modusa da županija profunkcionira ali očito da potezi koji barem, koji ja kao sada neki promatrač iz te relativno 100-tinjak kilometara udaljenog Osijeka mogu to pratiti, tamo zapravo ima svega, a ponajmanje volje da se to na pravi način riješi, a ponajmanje se vodi doista računa o onim ljudima koji eto već nekoliko mjeseci ne primaju plaću i kojima svakako nisu u našoj poziciji i kojima je svakako egzistencija ugrožena. A još jedanput da tako kažem ponavljam i to jedva … /Govornik se ne razumije./ … gotovo kao jedan «light» motiv mojih rasprava kada se govori o lokalnoj samoupravi, bojim se da ovaj broj općina kada svaki zapravo zastupnik misli da mora u svom mandatu donijeti barem jednu općinu u svoju izbornu jedinicu ili gradova, a županija srećom ne raste da se to doista mora bitno mijenjati jer ovakvi zapravo disproporcije koje postoje u, kada promatrate statistički imate s jedne strane bogati Zagreb koji je iznimno bogat i s druge strane imate čitav niz prostora koji su iznimno siromašni i to onda stvara i politički problem. Pa nećemo moći reći da je politička situacija sjajna, a ekonomski da je jako loše. Hvala. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Ivica Račan. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Želim biti kratak. Prvo, pozivam kolegice i kolege u Klubu SDP-a koji su se prijavili za raspravu da odustanu od rasprave. Uzaludan trud vam svirači, tako nekako ide ona pjesma. Pa dozvolite mi još 2-3 dodatne stvari. Ja sam zadovoljan ovom raspravom i u isto vrijeme žalostan. Zadovoljan, jer smo još jedan puta, iako to nismo tražili dobili argument kako se vodi vladajuća politika danas. Žalostan, jer sam ipak skromno se nadao da je moguće od te politike, od tog političkog pristupa koji je danas demonstriran na pitanju pitanju saniranja Požeške županije, da se ipak može od tog političkog pristupa odustati. Koji je to politički pristup? Šteta je velika napravljena u Požeškoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji. Napravljena je za vrijeme prethodne vlasti. Velike su obveze preuzete, dugovi, 57 milijuna, ali ako govorimo o obvezama, o opterećenjima županije onda su ta opterećenja daleko veća. Bez obzira da li je riječ o školama, bolnicama, cestama ili neizvršenim radovima na cestama. Opterećenja su za jednu malu i relativno skromnu i siromašnu županiju velika. Što vi gospodo iz Vlade radite, još jedan puta demonstrirajući svoj pristup? Kad ne možete opravdati pa ni prikriti više greške i loše stvari koje su napravljene za vrijeme prethodne vlasti u županiji, kada ne možete opravdati i odgovornost prethodnog župana, vrlo važno je unaprijed pokazati odgovornost i krivnju nove županijske vlasti demokratski izabrane, novoga župana staviti negdje na red jednake odgovornosti i sukrivnje za ovu situaciju. Da, to je pristup na kojega ste nas naučili u praksi svoje vlasti, a ja sam se nadao da je moguće ipak od njega odstupiti. Optužujete one koji upozoravaju na problem te županije da politiziraju. Možda ima poneka i jaka …/Govornik se ne razumije./… politička riječ. Čovjek je stil, na raznim političkim stranama. Možda ja to mogu razumjeti, nikada nisam previše prema tome oštar, ali ide diskvalifikacija svih nas koji upozoravamo na problem kojega valja riješiti zajednički. To je bila namjera. A vi na to, kvalificirate nas da smo mi politikanti. Da mi politiziramo ili čak dovodimo čitav taj problem na cirkusantske nivoe, neću citirati premijera jer je odsutan. To je taj pristup o kojemu ja govorim. Pa mogli ste fenomenalno lako omogućiti da politikanstva ne bude. Da ste pomogli odmah da se riješe stvari, da ste sjeli, razgovarali a ne bahato odbijali jednog legalnog izabranoga župana koji je tražio samo pišljive razgovore u Vladi. Samo zato što ja razumijem. Vjerojatno ste se malo i naljutili na ishod glasanja. Nije vam odgovarao. Znam i ja što ste obećavali u predizbornom periodu, da će sve biti napravljeno u Požeškoj županiji. Rekao sam tada, ne znajući ishod izbora, rekao sam nadam se da će biti u stanju barem 10-15% tih obećanja realizirati, to bi bilo za dobrobit žitelja te županije. Kamo sreće da bi sada barem 10% tih obećanja, pošto nije vaša vlast tamo izabrana voljom naroda, nego neka druga, drugih stranaka, bilo realizirano. …/Upadica Da, sad govorim o vašoj praksi u HDZ-u i vašem odnosu prema vlasti drugih stranaka. Vi govorite o tome da su neke stvari bile napravljene i za vrijeme prethodne Vlade. Ali u momentu kada ste dobili nalaz državne revizije koji je ukazao vrlo oštro i jasno kritički šta se sve tu dešavalo, od kršenja zakona, što je sve bilo nedozvoljeno. Bilo je apsolutno potrebno intervenirati. Imali ste uostalom i dosta vremena za to. Vlada je trebala intervenirati. …/Upadica se ne čuje./… Vi možete s menom polemizirati i upadati u riječ kako hoćete, ja se neću na vas ljutiti kao vi na mene. Želim dakle reći, ja mislim da ste htjeli pomoći, pomogli bi, kao što ste mogli dati odobrenje za zaduženje i Rijeci, ne čekati godinu i pol dana, ne miješam se u zaduženje Osječkoj županiji. Mogli ste više stvari napraviti da ste htjeli, efikasno, a ipak imate jedan kriterij kojega mi razumijemo. Netko je bliže, netko je dalje, netkome valja pomoći, netkome ne bi trebalo pomoći ako se ne mora. I vi nas učite u Hrvatskoj gospodo, da ćemo po ispravno ponašanje iznuditi pritiskom. To je najlošije što ste vi učinili u političkom životu Hrvatske. Nažalost evo i ovim primjerom samo to dokazujete. Da, mi smo pokušali na jedan miran način, bez zaoštravanja, svaka čast kolegama iz drugih oporbenih stranaka koji nas podučavaju da smo trebali zaključivati čak ne znam, i sa povjerenjem predsjedniku Vlade ili čitavoj Vladi, ne. Nije nam bila nakana baš do te mjere remetiti politički život. Htjeli smo samo pomoći, a od interpelacije je naše prošlo dosta vremena. Pomoći da se problemi u jednoj županiji riješe i da ona normalno profunkcikonira. Ma u ovom slučaju nije samo riječ o tome da ta županija se može deblokirati, i to vi znate ministre vrlo dobro kao i ja. Riječ je o nečemu ipak bitnijem. Ona se može deblokirati ali ta županija u idućih nekoliko godina mora rješavati životne probleme tih ljudi. Čime, s kojim sredstvima ako su ovakovi dugovi i opterećenja. Kako? I tu je trebalo pomoći i bio je prijedlog da se zajedno pomogne ali vi niste htjeli u tome sudjelovati. … /Upadica se ne dakle reći ovako. Ja kada sam zamolio moje kolegice i kolege u klubu da povuku svoje rasprave, naprosto sam to zamolio zato što je danas jasno vi ćete sve učiniti da pokažete da je za ovu situaciju suodgovorna i vlasat koja je izabrana, ako ne možete popraviti nepodopštine prethodne vlasti koja je dovela županiju u takovu situaciju, vi ćete pokušati pokazati da su prljavi i drugi. To nije dobar nacionalan posao, to je moja poruka vama i osobno.

kolega Račan je rekao da mi optužujemo unaprijed. Nije točno da smo mi optuživali unaprijed, to je upravo radio SDP. Unaprijed je optužio i presudio i nije točno kolega Račan da mi optužujemo one koji upozoravaju na problem. Mi smo svjesni problema, ali mi želimo hrvatskoj javnosti reći da oni koji su preuzeli odgovornost nakon izbora, nisu iskoristili sve mehanizme koji im stoje na raspolaganju, da situaciju u Požeško-slavonskoj županiji poprave i nisu iskoristili sve mehanizme da deblokiraju račun županije da županija može funkcionirati normalno. To su naše tvrdnje. Mi tvrdimo da do ove situacije u koju je danas dovedena Požeško-slavonska županija nije smjelo doći i do toga su doveli na žalost vaši istupi i vaše politikantstvo. O tome se radi. Hvala gospodine predsjedniče. Kaže uvaženi zastupnik Račan kako je postojeća garnitura vlasti u Požeško-slavonskoj županiji željela na miran način razgovarati i pregovarati s Vladom. Ja tvrdim da nije. Jer kako drugačije tumačiti izjave da su ministri đilkoši, da su nojevi sa zabijenim glavama u pijesak, da su cirkusantski tim, da su kriminalni milje što je i stav županijske skupštine ovdje jasno javno napisan i da su poslije jednog dobrog razgovora u Vladi Republike Hrvatske na Kolegiju župana, poslije toga dijelili lekcije logikom kako je Županija požeško-slavonska i njezin čelnik bivši odgovoran i za vanjski dug kojeg vješto prekriva Ivo Sanader preko Županije požeško slavonske. To je taj mirni način i želja za razgovorom. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Nema je. Gubi pravo na riječ. Još imamo dva, tri zastupnika prijavljena. Ministar Ivan Šuker izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa meni je stvarno žao što sam čuo neke ovdje riječi od uvaženog gospodina Račana. Prvo gospodine Račan što se tiče Rijeke, radi istine. Vi znate da je u zadnjoj godini vašeg mandata bilo nemoguće 10 mjeseci zaduživanje jedinice lokalne samouprave. Imali ste problema sa deficitom i niste dozvolili zaduživanje u zadnjih dva mjeseca. To trebate znati. Vaša Vlada je uvela u odredbu Zakona o izvršenju proračuna da se jedinice lokalne samouprave mogu zadužiti do 2,5% ukupnih prihoda. To je naslijedila i ova Vlada boreći se sa deficitom. I ukupna mogućnost zaduživanje jedinica lokalne samouprave je negdje oko 300 milijuna. … /Upadica se ne čuje./ … Nije gospodine Račan, to vam mogu dokumentirati sa svim rebalansom proračuna u 10. mjesecu izmjenom Zakona o izvršenju proračuna ste dozvolili jedinicama lokalne samouprave … /Ne razumije se./ … te godine sam bio gradonačelnik Velike Gorice i dobro znam. … Reći ću vam sad za Rijeku. Zašto sam krenuo s ovim? Da argumentiram ono što ću reći i cijenim vas kao korektnog političara i smatram da ste ovo znali da ne bi ovo nikad rekli za govornicom, zbog toga vam to želim reći. Dakle ukupna mogućnost zaduživanje jedinica lokalne samouprave je 300 milijuna kuna, svih 525 jedinica lokalne samouprave, gospodin Vojko Obesnel, gradonačelnik Rijeke je došao k meni da se hoće zadužiti za 300 milijuna. Otvoreno mogu reći i to on može potvrditi, rekao sam Vojko ne može 300 milijuna jer ako damo tebi 300 milijuna što će biti sa ostalim gradovima i županijama u Hrvatskoj. Ali s obzirom da ti je investicijski ciklus duži, ajmo se dogovoriti tri godine po 60 milijuna, imaš mogućnost preko javnih poduzeća, toliko će dobiti Grad Zagreb i toliko će dobiti Split kao tri naša najveća grada. I s obzirom da on nije htio pristati na to nego je tražio 300 milijuna, mi smo se krajem prošle godine dogovorili da ćemo ići na ovakav model i grad Rijeka je ove godine jedan od prvih gradova koji je dobio rješenje o zaduženju. Ove godine 60, sljedeće godine 60 itd. da si mogu iskombinirati projekte i tako … /Ne razumije se./ … Dakle toliko što se tiče grada Rijeke. Nema nitko pravo u ovoj državi bez obzira kojoj političkoj stranci pripadao, kočiti jednu jedinicu lokalne samouprave zbog toga što je tamo neka druga politička stranka. I vjerujte mi da kada dajemo rješenja zaduživanje jedinica lokalne samouprave da se rukovodimo tim načelom i sve jedinice lokalne samouprave su ove godine koje su podnesle zahtjev su to dobile. Ali kažem, nije korektno reći da ova Vlada radi na takav način i kaže evo, ministar nije dao zaduženje Rijeci zato što je tamo SDP, to naprosto nije istina. To naprosto nije istina. Kolega Linić, ljetos daje intervju, Šuker mrzi Rijeku, nije dao zaduženje 300 milijuna. Pa šta bi ja onda rekao Linić mrzi Veliku Goricu, nije mi dao da se 2003. zadužim do 11. mjeseca. Pa takva je bila politika Vlade i molim lijepo. U onom trenutku kada se moglo dobiti rješenje, grad je dobio, tako isto i Rijeka. Ali čemu ovakva optuživanja! Druga stvar, nije istina i nije dobro da zanemarujemo kolike su stvarne obveze. Ako zanemarimo kolike su stvarne obveze, onda ne možemo napraviti analitičku podlogu kako riješiti trenutno problem i kako ga riješiti u budućnosti. Ako se ne varam gospodine Račan, ja sam u svom izlaganju rekao da postoje tri jamstva sa tri škole i siguran sam da ni vi nećete reći da te škole ne treba napraviti u Požeško-slavonskoj županiji. Ta jamstva nisu još niti potrošena ti krediti, niti u Pleternici, niti u Velikoj, niti u Jakšiću. Znači nisu ni aktivirana. Bit će aktivirana 2007., 2008. I danas u jutro na aktualnom satu i po podne sam rekao da sa kolegom Primorcem sam razgovarao da u proračunu sljedeće godine, u proračunima i projektima sljedeće godine napravimo dio sredstava za Požeško-slavonsku županiju da joj se pomogne da se isfinancira jedan taj opći projekat, to su škole. To je rečeno danas dva puta u ovoj sabornici. Dakle za nekakvih 17 milijuna kuna izdanih jamstava ja sam ponudio recept u budućnosti kako se treba riješiti, da u budućnosti ne opterećuju proračun Požeško-slavonske županije. Ne možete reći da nije ponuđeno. To se može vidjeti iz fonograma, rasprave moje jutros i popodne. Toliko o ta tri jamstva. Ostali smo kod jamstva koje je izdano za vrijeme vaše Vlade 2002. godine i kredita kojeg ste vi izdali odobrenje, ne vi osobno, nego vaša koalicijska Vlada, 11 milijuna. Ali, gledajte gospodine Račan, ali to je u ovom trenutku kad zanemarimo ova tri jamstva koja nisu na naplati, to je 90% obveza županije. Ja govorim o faktima, o činjenicama. Rekao sam kako ćemo riješiti ova tri jamstva koja nisu došla na naplatu. Ja vam govorim o faktima koji su u ovom trenutku, dakle to je nastala obveza za vrijeme vaše Vlade i što joj se sad trebalo dogoditi. Župan je trebao razgovarati sa bankama oko reprogramiranja. Ne bi se gospodine Račan županiji koja ima 16 milijuna kuna proračun u četiri mjeseca naplatilo 7 milijuna prisilnom naplatom, ovrhom, nego bi se naplatilo par sto tisuća kuna jer tromjesečna rata je 480 tisuća kuna. To je kvartalna rata. Za ovaj kredit od 24 milijuna kuna gdje je i iz dopisa sindikatu i iz dopisa Ministarstvu financija i svim ostalim, vidite da su ljudi u Slavonskoj banci bili spremni reprogramirati taj kredit i uopće nije sporno. Imate istu stvar, Županijska uprava za ceste je dobila 44 milijuna kredita. 24 je jamstvo županije, 20 milijuna je sudužništvo Hrvatskih cesta. I sad gledajte što se dogodilo. U trenutku kad je krenula ovrha na ova 24 milijuna, trebala se dogoditi i ovrha na 20 milijuna Hrvatskih cesta. Međutim, direktor Hrvatskih cesta je obavio razgovor sa Slavonskom bankom i Hrvatske ceste nisu blokirane. Pa što je falilo Ronku kad je postao župan da pokuša razgovarati sa poslovnim bankama. Ništa drugo. Pa zar vi mislite stvarno da je nekom u ovoj državi u interesu da jedna jedinica lokalne samouprave ne funkcionira, ali gospodine Račan ja ne mogu deblokirati Požešku županiju, ja je ne mogu deblokirati. Prve korake mora učiniti Ronko. Ja sam predložio model i rekao sam to i ponovit ću ponovo, možda nije idealan, ali u ovom trenutku deblokira županiju, županija može funkcionirati i rekao sam kako se mogu riješiti tri jamstva koja dospijevaju sljedeće godine. Županijska uprava za ceste, pogledajte nalaz inspekcijske porezne uprave, dospjele obveze 24 milijuna kredita koji se odnose, zbog kojih je blokirana županija i 20 milijuna kredita koje plaća Hrvatske ceste. Znači Županijska uprava za ceste nema obveze jer su one već proslijeđene negdje drugdje, al' ako vi dva puta zbrojite 24 milijuna onda dolazite do nekakvih oho-ho stotina milijuna. Druga stvar. 80 milijuna potraživanja sredstava od Županijske uprave za ceste prema Kamen Ingradu. Pa Kamen Ingrad je u stečaju. Županijska uprava za ceste je prijavila se u stečajnu masu, kad završi stečaj vidjet će koliko će biti naplaćeno. Pa to je gledajte, to je sad vaša priča, ali ne možete, vi ste osobno govorili o 350 i 270 milijuna. Ja vam odgovorno tvrdim da to nije ni približno toliko. Ono što je utvrdila Državna revizija to je to, Vlada je dala načelan model kako se može riješiti, prema tome prvi korak mora učiniti župan Ronko, ako hoće hoće, ako neće neće, to je njegov problem, ali ponavljam, optuživati ovu Vladu da je ovakva i da je onakva, pa čujte ja bih isto tako iz nekakvih svojih iskustava mogao govoriti, međutim jednostavno mislim da to nema smisla. Ali kažem po peti ili šesti put govorim model kako se stvari mogu riješiti. ja nažalost moram reći da očigledno i u slučaju Rijeke i u nekim slučajevima, pa čak i u slučaju mog negativnog odgovora za zaduženje ste dobili krivu informaciju. Dobili ste krivu informaciju, jer ako već postoji kredit i ako je on evidentiran već kao obveza koja je nastala u nekom vremenu, ne treba ponovo ova Vlada donositi odluku da se netko može za isti kredit zadužiti. A za jamstva ne treba odluka Vlade. To ste vi uveli, to ste vi i u Zakon o izvršenju proračuna, to što su čelnici jedinica lokalne samouprave dužni izvještavati o izdanim jamstvima da bi Ministarstvo financija moglo kontrolirati ali istovremeno kolege sjetite se rasprave o Zakonu o izvršenju proračuna, sjetite se rasprave o Zakonu o izvršenju proračuna, kad sam ja kao ministar financija inzistirao da što se tiče javnog privatnog partnerstva da se ugradi ta odredba unutra da Ministarstvo financija mora davati suglasnost koliko se mogu stvoriti obveze upravo zbog ovoga da neki lokalni šerif ne stvori obveze sljedećih 25 godina pa ako netko dođe iza njega da neće moći više ništa raditi. A tko je bio najveći protivnik te odredbe? Vaš klub. Zašto? A zašto ako je sve legalno, zašto se onda ne bi to kontroliralo? No kažem, u ime Vlade sam ponudio model kako se to može riješiti. Vi ako hoćete kao stranka koja je predložila interpelaciju možemo se sjesti i dogovoriti. Dozvolite mi da sam imao pravo reći da zaključak sa zadnje županijske skupštine Požeško-slavonske nije niti u duhu demokracije niti u duhu dogovora, jer ako se netko želi s nekim dogovarati, onda ne može ga nazivati kriminalcem. I druga stvar, nema se što netko s nekim pregovarati. Pa nismo mi zaraćene strane. I na kraju, ovdje je priča bila oko tko je trebao nalaz Državne revizije postupiti. Svi mi, vi znate dobro da nalaz Državne revizije dolazi u Sabor. u Sabor. U Vladu i ministarstvo dolazi samo onaj dio koji se odnosi na Vladu, ali skupno izvješće, nalaz od Državne revizije dolazi u Sabor jer je Sabor tijelo kojem Državna revizija podnosi kontrolu. I Sabor donosi odluku ako je neka jedinica lokalne samouprave, ako je nekakav proračunski korisnik državnog proračuna napravio grešku, donosi odluku što će se napraviti. Vlada nema nikakve ingerencije nad tom kontrolom. Dakle, Sabor donosi odluku i prema tome ne možete sebe nikako amnestirati za ovih 80% potraživanja koje ste … …/Upadica se ne čuje./… Dobar dio zastupnika se je, povukao svoje prijavnice. Predlažem da ovi koji još imaju da u jednoj skraćenoj verziji iznesu svoje. Poštovani zastupnik Anto Bagarić. **Bagarić, Anto (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Žao mi je što kolegice odlaze, vjerojatno bi iz ove rasprave našle nove elemente nove elemente da se optužuje bivši župan Bagarić i stvara fama ili bolje rečeno javni linč kako je opljačkao, popljačkao, odnio, itd. Stoga mi dozvolite evo da u duhu ovog svog izvješća kojeg sam pripremio temeljito, iskreno, pošteno kažem što je zapravo bio problem u ovoj Požeško-slavonskoj županiji. Pumpala je se javnost gubicima, ja bih rekao željom za određenim sredstvima, od 50 milijuna kuna, 90 milijuna kuna, 170 milijuna kuna, 240 milijuna kuna i došlo se do famoznih 355. Ne znaju kolege ali mi smo znali iz požeške javnosti u jednom trenutku i preko milijarde, jer sam bio vjerojatno odgovoran i za vanjski dug Hrvatske države. Ovim želim reći kako sanacijski program kojeg je županijsko poglavarstvo sačinilo zbrojilo je doista kruške i jabuke. Zbrojilo je nešto što se ne može zbrojiti. Obveze i potraživanja i to u nekoliko navrata. Ako je riječ o kreditu Županijske uprave za ceste zbraja se i tamo kao obveza i dodaje se u blokadi županije isto kao obveza i to akumilira i donosi ovu famoznu cifru od 355 milijuna kuna. Nalaz Državne revizije jasno je rekao koliki je dug ili kolike su obveze Županije požeško-slavonske dospjele ili nedospjele. 57,7 milijuna kuna. Zbog istine radi ponovit ću ovdje još jedanput. Za tekuće rashode 5,3 milijuna kuna. Aktivirano jamstvo žuca od 23 milijuna kuna, zaokružujem sve cifre i za nemjenice trgovačkom društvu "Kamen Ingrad" u visini od 7,7 milijuna kuna naplaćene. Kredit za izgradnju cesta uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske pod vodstvom gospodina Ivice Račana i evo, političke snage koja me ovdje u Saboru proziva i optužuje. Ministarstvu poljoprivrede 2 milijuna kuna, a ostalo 5,7 milijuna kuna što potvrđuje nalaz Državne revizije na strani 53 su obveze za materijalne troškove koje županija imala u 4 mjeseca u kojima nisam ni bio župan. Isto tako i 5,3 milijuna kuna obveza kroz decentralizirana sredstva države Hrvatske također su nastale u razdoblju kada nisam bio župan. Podsjetiti ću samo kolege, ja sam razriješen dužnosti 6.2. kada je stupio na scenu povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Da ne ulazim u genezu priče tko, zašto i na koji način je dozvolio one i nemile događaje u županiji Požeško-slavonskoj koji su bili, kako i na koji način se svrgavala legalno izabrana vlast i koliko je bilo principa u popuštanju. Ne u problemima koje smo imali u redovima Hrvatske demokratske zajednice već druge političke stranke. Neću je reći imenom tko je, a vi znate vjerojatno tko je i njihovim problemima koje su imali u vlastitim redovima. Dakle, obveze po aktiviranom jamstvu Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 23 milijuna kuna blokirale su županiju Požeško-slavonsku. Da je bilo dobre volje, što pokazuje i nalaz Državne revizije, dogovora između novoizabranog župana i ovdje priča kako je blokada nastala prije izbora, ja se nadam da sam demantirao tu vijest. Nije istina. Županija je blokirana 10. svibnjem 2006. godine, znači prije nekoliko mjeseci, a povod za blokadu, odgovorno tvrdim, bio je zahtjev ravnatelja Županijske uprave za ceste po nalogu župana Ronka da se pokrene stečaj i stečajni postupak. Što je bilo jasno, jako zeleno svjetlo Slavonskoj banci da blokira županiju sa ukupnim iznosom. Znači, nije bilo dobre volje da se kredit, odnosno rata kredita u visini od 2 milijuna i 240 tisuća kuna zatvori dogovori ili prolongira da se županija ne blokira. O tome mogu svjedočiti i novinari, a i javnost po izgledu gospodina koji je podnio, a koji nažalost evo sada je u istražnom postupku, koji je podnio našoj požeškoj javnosti pred kamerama Hrvatske televizije, gdje su ga učili 3 rečenice da pročita kako bi pokrenuo stečajni postupak tim svojim nastupom. O tome postoje svjedoci i možete se uvjeriti u tu varijantu. Da se vratimo na jamstvo. Kao što je nekima poznato i ovdje je veliki kamen spoticanja oko kredita kojeg je županije, gdje je županija potpisala jamstvo kao suosnivač Županijske uprave za ceste u visini od 24 milijuna milijuna kuna. Samo ću kratko rezimirati. Županija i županijska skupština želeći izgraditi svoju cestovnu infrastrukturu definirala je jedan program točno po dionicama zajedno sa svojom županijskom upravom za ceste. Tada u tom trenutku, okvira oko 65 milijuna kuna. Javnim natječajem taj posao skinula je na 55 milijuna kuna, a 55 milijuna kuna trebalo je zatvoriti, financijski zatvoriti, kroz Hrvatske ceste, Županijsku upravu za ceste i Županiju požeško-slavonsku. Ovdje je ministar Šuker rekao istinu, Hrvatske ceste su zatvorile i dale jamstvo u kreditu od 20 milijuna kuna, Županijska uprava za ceste preuzela kredit od 24 milijuna kuna kojemu je županija bila jamac, i županija sama u 11 milijuna kuna kojeg je dobila jamstvo, odnosno kojeg je dobila suglasnost Vlade Republike Hrvatske da bi zatvorila 55 milijuna kuna. Ovdje se preskače reći istina, a imam dokaz o tome. Da u 24 milijuna kuna koje je preuzela Županijska uprava za ceste, Županijska uprava za ceste preuzima iznos što je bilo dovoljno njezinim gabaritima proračuna od 12 milijuna kuna, a točnije 11 milijuna i 960 tisuća kuna preuzimaju jedinice lokalne samouprave proporcionalnu ključu, cesta na svakom od svog područja. Pa između ostalih i Grad Požega pod vodstvom tada gradonačelnika Zdravka Ronka, 23.12.2002. godine daje jamstvo na svoje ceste u visini od 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Kuda je to jamstvo nestalo, što se s njim dogodilo pitam se i ja. No ja vjerojatno bi mogao dokučiti istinu, vi vjerojatno ne možete. Ali pitanje je prema njemu vas pa neka vam odgovori što je bilo s time. Ali pokušat ću kasnije ja definirati taj odgovor. Pod dva, obveze po izdanim mjenicama nisu dospjele, a dane su za izgradnju školskih športskih dvorana. Ovim jasno kažem nitko ova sredstva kako to kaže gospodin Ronko, nije opljačkao niti odnio niti ne znam komu drugom pogodovao. Dao je za izgradnju svoje infrastrukture, društvene infrastrukture kao što je gospodarska infrastrukture u području cesta. Budući da mi vrijeme ide, samo ću pomenuti još nekoliko stvari. Pozivamo se svi na nalaz Državne revizije za Županiju Požeško-slavonsku a zanimljivo da na nalaz Državne revizije za 2003. godinu grada Požege nitko se ne poziva. To izvješće revizije nikad nije ugledalo predstavničko tijelo niti vidjelo. Nalaze revizije Županije požeško-slavonske ili nalaz revizije za funkciju župana i županijskog poglavarstva predstavničko tijelo znači skupština je u svim elementima vidjela za razinu županije. I ona je mogla iz svoje nadležnosti pokrenuti sve postupke o kojima mi danas govorimo da je ocijenila da ima takovih elemenata. Gospodin Ronko a evo danas je u raspravi pomenuto, mogu ovdje demantirati svoju kolegicu koja je rekla "Povjerenika Vlade dočekalo je 18 bianco mjenica.". Evo, prvi puta nakon svih peripetija a ja sam čovjek koji je izgledao mogao puno trpjeti došao sam do popisa svih izdanih mjenica gospodina Zdravka Ronka. Izdano je 48 mjenica. Ako uzmete da je najniži iznos bio 500 tisuća kuna neću pogađati ove iznose gdje nije napisan iznos mjenice, možete računati da su bila sredstva od 48 pa do 90 milijuna kuna, pa molim, neka se zna. Rezime svega. Danas ovdje ja doživljavam ovo kao sudnicu mene, nečega što sam želio napraviti u svojoj županiji kroz izgradnju društvene i gospodarske infrastrukture, doživio kritike kako ovo područje zaostaje jer eto ja sam želio to napraviti pa zato što nisam napravio to područje zaostaje za drugim dijelovima domovine Hrvatske. Jednostavno ne stoji i odbacujem svaku insinuaciju i laž koja je izrečena a kao građanin imati ću pravo i sigurno ću ga iskoristiti za one nažalost i kolege saborske zastupnike, mislim na kolegicu Škare-Ožbolt koja je u jednoj emisiji "U sridu" bez imalo komešanja kaže kako je župan Bagarić umjesto u zatvoru što je proćerdao četiri proračuna evo još na slobodi. Isto tako, podnijeti ću ja sada kaznenu prijavu a temeljem i tragom ove kaznene prijave koja mi se stavlja na dušu za sve one koji su svojom klevetom, prikazivanjem stanja kakvo je nanijeli ugledu, nanijeli mom poštenju, nanijeli štetu mojoj obitelji jer nije se danas doista lako u problemima u kojima je ukupno društvo kretati kroz to društvo sa osjećajem kojeg kojeg su ljudi preko medija polučili kako među njima šeta lopov, kriminalac a uz to ga podržava još i kriminalni milje Vlade Republike Hrvatske. To neka bude moja građanska obveza i dužnost. Utoliko mi ne trebate ni pomagati niti odnemagati. Mislim da je interpelacija i odgovornost Vlade o ovome nikakova, vrlo jasno je od ministra rečeno što je nadležnost Vlade, što je nadležnost odvjetništva, što je nadležnost revizije u svim izvješćima koje je sačinila i mogla dostaviti odvjetništvu. I molim da o ovim stvarima ne sudi Sabor pogotovo pojedinci a pogotovo oni koji žele politizirati preko ove osude koju imamo. Hvala. Poštovani zastupnik Frano Matušić. i u istražni centar, ali nažalost najviše se pretvorio u dvoranu u kojoj se izriču bezprizorne laži, klevete, objede i netočni podaci, nažalost. Ja želim govoriti samo činjenice. Prva činjenica da je 80% obveza o kojima je danas ovdje riječ a riječ je o obvezama koje je utvrdila Državna revizija, riječ je o obvezama koje iznose 57 milijuna kuna. 80% obveza je nastalo u vrijeme vladavine bivše koalicijske vlasti, u vrijeme vladavine SDP-a, 80% tih obveza. To je činjenica od koje nitko ne može pobjeći. Druga činjenica koju ne iznosimo samo mi nego iznose i sindikati da djelatnici županije nisu smjeli biti taoci politikanstva novog vodstva u Požeško-slavonskoj županiji, nisu smjeli biti. Zašto? Zato što je Slavonska banka bila spremna razgovarati i deblokirati žiro-račun Požeško-slavonske županije i dopustiti normalno funkcioniranje te iste županije. A zašto to nije napravljeno? Nije napravljeno iz jednog jedinog zato što nije postojala politička volja novoizabrane vlasti da razgovara sa tom istom Slavonskom bankom koju smo evo prema riječima moga prethodnika kolege Bagarića, mogli smo čuti da je zapravo traženo od te iste banke da blokira račun, a ne obrnuto da ga deblokira i dopusti normalan rad županije. Isto tako, činjenica je da temeljem Ovršnog zakona i njegovog članka 204. da se moglo reagirati i ne dopustiti uopće blokiranje županije. To su činjenice. Dakle, nije postojala politička volja novoizabrane vlasti koju predstavlja župan Ronko da rješava ove probleme jer je ona preuzela odgovornost i zapravo se zaklinjala u kampanji kako će riješiti sve probleme Požeško-slavonske županije. I dalje nije doista jasno iz svih ovih rasprava čemu je bilo potrebno obmanjivati javnost mjesecima da su obveze županije 270 ili 350 milijuna kuna kad su one daleko manje, i još jedanput naglašavam nastale, 80% tih obveza je nastalo u vrijeme bivše koalicijske vlasti za koje su oni dakle znali i u čemu su sudjelovali. Dakle, riječ je doista o političkim potrebama, o politikanstvu čelnih osoba novoizabrane županijske vlasti u Požeško-slavonskoj županiji i očito dnevno političkoj potrebi da se već krene u preuranjenu predizbornu kampanju. Ali želim istaknuti, mi ne bježimo od činjenice da postoje problemi u Požeško-slavonskoj županiji, da postoje nezakonitosti i nepravilnosti. No, prepuštamo isključivo nadležnim institucijama da utvrde tko je učinio i kakve vrste nepravilnosti i nezakonitosti i da za to odgovara. Dakle, mi ne bježimo od tih činjenica. Mi želimo da ako postoji temelj da se sankcionira svaka nepravilnost i nezakonitost. Međutim, želi li to SDP doista. Ako želite ja ću vas uputiti na Županijsku upravu za ceste u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji. Nikad zadnjih 7, 8 godina od kad je dolje vladao SDP, a i sada vlada zajedno sa ratnim profiterom u našoj županiji nikad izvješće o radu te Županijske uprave za ceste nije došlo na Županijsku skupštinu. Nikad. Tražili smo u onom … /Govornik se ne razumije./ … koliko smo imali vlast u županiji zajedno s našim partnerima, tražili smo da državna revizija dođe u Županijsku upravu za ceste. još uvijek nije došla. Ja se nadam da će evo poslije ovog mog javnog poziva doći u Županijsku upravu za ceste i u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji kao što je to došla i u Požeško-Slavonska. Pa nek javnost čuje što je ta SDP-ova vlast tolerirala u toj Županijskoj upravi za ceste. U kojoj je direktor 3 godine nezakonito stajao kao direktor bez ikakve potvrde, bez ičijeg odobrenja. U kojoj je samo jedna zaposlena osoba koja je sama sebi bila i izvođač i nadzor radova. I tako dalje i tako dalje. Dakle ako stvarno želite se suočiti sa nepravilnostima, ako želite rješavati probleme koji postoje onda doista treba rješavati ih svugdje i na isti način. I to je ono što mi inzistiramo, na čemu mi inzistiramo i što zahtijevamo od nadležnih institucija. Tražimo da Državna revizija utvrdi odgovornost svih onih koji rade nepravilnosti jer želimo da se nepravilnosti isprave. Jer želimo da ne postoje nepravilnosti u daljnjem radu takvih institucija ni jedinica lokalne samouprave, a niti uprava za ceste ili bilo kojih drugih institucija. Što reći na činjenicu da smo tek 2006., da se uskladila Županijska uprava za ceste sa Zakonom o cestama je donesen nekoliko godina ranije. Što reći na to? Osim da je to sve skupa toliko kriminalno da to doista pozivamo, javno pozivamo prije svega Državnu reviziju da utvrdi o čemu je riječ. tome jasan je stav Hrvatske demokratske zajednice. … /Govornik se ne razumije./ … Sve nepravilnosti. Ali nemojte unaprijed osuđivati, nemojte govoriti neistine, nemojte blatiti ljude bez stvarnih činjenica, bez činjeničnog stanja. Utvrdimo što se dogodilo i priznajte i vaše vlastite greške. U ovom slučaju i priznajte da vaš župan nije iskoristio sve ovlasti koje mu stoje na raspolaganju i nije napravio napravio sve što je u njegovoj moći. Nije napravio. On jednostavno nije želio napraviti ono što je u njegovoj moći da popravi situaciju u Požeško-Slavonskoj županiji. To su činjenice. To su činjenice, danas nepobitno iznesene ovdje i od strane predstavnika Vlade gospodina Šukera i Vlada nema veze s time. Kakve veze ima Vlada s time? Kakve veze ima Vlada s time? Pa nije Vlada sjedala u Županijskoj skupštini i donosila odluke i dizala ruke. Nije ova Vlada sjedala 2002. i 2003. u, na drugoj strani ovdje trga i donosila odluke o tome tko će dobiti jamstva. Pa to je vaša Vlada radila. Dakle to su obveze koje su nastale u vrijeme vaše Vlade. 80% tih obveza. O tome danas mi razgovaramo. I to su činjenice od kojih nitko niti želi pobjeći niti može pobjeći. Nažalost žalosno je da ste obmanjivali javnost da ova Vlada sudjeluje u tim nepravilnostima ili da štiti nekakav kriminal i nezakonitosti. To su neistine, to su neistine i evo ja se nadam da je ova rasprava doista danas pokazala o čemu je stvarno riječ kada se radi o ovoj interpelaciji. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Pa evo kolega Bagarić i kolega Matušić su mi pomogli da bitno skratim ovo svoje izlaganje ali moram reći riječ, dvije o interpelaciji. Interpelacija bi bila bitno realnija da je dan pregled zaduženja svih županijskih uprava za ceste. sve su zadužene, sve imaju jamstva, garancije, mjenice i slično samo nažalost u Zagrebačkoj županiji su ceste katastrofalne, a bar su u tamo u Požegi napravljene. Ono što bi trebalo malo reći je da gospodin Ronko, normalno to smo čuli nije napravio, spasio županiju, bio dobar upravitelj i slično unatoč svim reklamama ali to smo već čuli. A u cijeloj priči preskače se zapravo odnos Ronko-Zec. To je meni isto neshvatljivo. A koliko je gospodin Ronko vjerovao «Kamen-Ingradu» vidi se koliko im je dao brojne mjenice, a i naručio od iste firme čak i dva stana. Naime ne znam inače šta je sa SDP-om, zadnje vrijeme svi kupuju po dva stana. Vrlo lako dolaze do nekretnina, vrlo skupo ih prodaju. Pogotovo trgovačkim lancima jel' Točno je da su za jamstva potrebna odobrenja Ministarstva financija. Ali u SDP-u ima previše trnoružica. Spavali su 4 godine pa recimo zaboravili za vrijeme svoje vladavine da je Ministarstvo obnove dizalo kredite kakve je htjelo bez pitanja. Trošili su kako htjeli, ali to je druga priča. SDP-ove «spin» doktore ne zanima ni Ronko i Bagarić normalno nego Vlada. Odnosno rad Vlade. A ovaj neistini uradak u tipu, tipa interpelacija sigurno nije financirao ni … ni plasirao Medison jer je nivo sramotno nizak i nestručan. To stranci tako šta ne financiraju. Koliki je dio «Kamen-Ingrada» dubioza nastao, «Kamen-Ingradovih» dubioza nastao zbog poslovanja koliko zbog nogometa to je jako teško reći. Naime imamo bogato iskustvo sa «Mladost 127» koji je skoro upropastio privredu pa čim je privreda odustala nestala je i nogometna momčad. Ono što moram još reći da predsjednik SDP-a poziva na prekid rasprave. Interesantno. Poziva na prekid, jesu sve rekli? Jesu sve optužili? A ja moram reći u ime članova Odbora za lokalnu samoupravu da smo jako izmanipulirani predsjednikom i da smo uvrijeđeni načinom na koji je to iznosio. Hvala. I u ime Kluba HDZ-a 5-minutna rasprava poštovani zastupnik potpredsjednik Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege ja sam se javio ovih 5 minuta inspiriran inspiriran petominutnom demagogijom. Možete se naljutiti, ali moje mišljenje je takvo, vašeg predsjednika SDP-a Ivice Račana. Zašto ste «reterirali»? Moje je uvjerenje i uvjerenje Kluba HDZ-a je duboko da ste «reterirali» iz razloga što niste mogli politički poentirati na ovoj raspravi. Nakon svih argumenata koje se čulo od predstavnika Vlade, ministra financija i nakon onoga što je predsjednik Kluba SDP-a izgovorio ovdje da vi uporno već dva mjeseca želite pomoći da se taj problem riješi, a to pomaganje ide napuhavanjem duga, medijskim napuhavanjem, politikanstvom jer kako drugačije nazvati sve ovo kako vi pomažete nego politikanstvom. I stoga ja držim da jedini razlog zašto ste reterirali u vašim raspravama je taj što ne možete politički poentirati. I tražite izlaz iz te situacije. Ja ću vam reći na svom osobnom primjeru, ja sam bio dožupan Ličko-Senjske županije 2002. godine kad kao što predsjednik Kluba SDP-a kaže: «Ja to nikad nisam rekao. Vlast je u Hrvatskoj sva hrvatska.» Ali u Ličko-Senjskoj županiji je bio HDZ na vlasti. Na nacionalnoj razini je bila koalicija na čelu sa SDP-om na vlasti i kada je gospićka bolnica bila u vrlo teškoj situaciji i reći ću vam toliko teškoj da sam ja jednom kao dožupan, istina može se provjeriti dao 500 kuna da se kupi vreća krumpira da ne dođe do blokade županije i gospićke bolnice. Moje kolege su mi tad, evo i zastupnik Emil Tomljanović mi je tu kao svjedok, rekli neka se blokira županija, neka se blokira bolnica i onda ćemo prozvat centralnu vlast SDP-a 2003. godine da je kriva za sve to. Stavit ćemo 200 ljudi kao taoce i pomoću tih taoca rješavati politički problem. Ja sam došao kući razmišljajući i u krugu uže obitelji rekao sam ovo, pa Bože sveti, Dado kako tako možeš razmišljati. Ti ljudi vjeruju u tebe, vjeruju u HDZ, vjeruju u tebe da upravo do toga neće doći. I došao sam sutra, razuvjerio svoje političke prijatelje, ne, ne smijemo dopustiti da se desi blokada Ličko-senjske županije i bolnice, jel' uzimamo za taoce 200 ljudi, 200 obitelji puta tri uzmimo, to je 600 obitelji. Ja sam mislio da je moja politička odgovornost ta da ne dozvolim blokadu Ličko-senjske županije, da nemam taoce 200 ljudi. Vi ste uzeli. I to je kažnjivo. Taoce, zaposlenike Požeško-slavonske županije da pomoću njih, da vam oni budu sredstvo rješavanja svojih političkih ciljeva. To je nedopustivo. Ja smatram da će vam doć' kazna na sljedećim izborima glede toga. ne samo to, već ste htjeli kao taoce uzet i ić' u školu, i djecu i zaposlenike škole i korisnike socijalnih ustanova i korisnike bolnica. Vlada Republike Hrvatske dragi prijatelji, dame i gospodo, to vam nije dopustila. Za klub SDP-a poštovani zastupnik Slavko Linić, pet minutna rasprava. **Linić, Samo nekoliko riječi o demagogiji. Gospodin Račan je vrlo jasno poručio. Ne treba rasprave jer je politika HDZ-a kad ne možeš sakrit problem, kad ga ne možeš stavit pod tepih, kad ga ne želiš riješit, blati druge. Tri saborske rasprave od strane vijećnika, samo tri. I gospodin Bagarić i Markovinović i Matušić bavili su se samo kako blatiti. I bio je u pravu. I to nije demagogija. Njega su i njegove riječi potvrdili zastupnici HDZ-a i to je razlog zašto u toj prljavštini ne učestvujem.

onda možemo razgovarati o blaćenju. Ali isključivo smo govorili o činjenicama i istini. Vi očito niste sposobni ni spremni prihvatiti činjenice i istine po pitanju Požeško-slavonske županije. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Pa netočan je navod, ja sam pažljivo slušao gospodina Bagarića, uistinu od riječi do riječi. Niti jednom rečenicom on nije nikoga uvrijedio niti oblatio. Ali se potrudio iznest argumente, činjenice i pokazat čak i ovdje dokumente. Nekorektno, netočno je da je to bilo bilo kakvo blaćenje, već samo argumentacija situacije u kojoj se županija našla. Hvala gospodine predsjedniče, hvala kolegi zastupniku. On je praktički dio toga odgovorio u ispravku netočnog navoda. Ja ni jednom riječju gospodine Linić, niti vašu stranku, niti vašu politiku niti vašu demagogiju ili ne demagogiju nisam pomenuo u svom izvješću, stoga ste doista krivo naveli da sam ja to činio. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja ako moram govoriti tko me inspirirao za raspravu kao moj kolega malo prije, malo prije, zbilja ne mogu reći odakle dolazi inspiracija. Međutim ono što sam ja očekivao u sklopu ove rasprave, a evo ostao sam do kraja, da ćemo kroz interpelaciju pokušati približiti stavove, da ćemo pokušati tražiti rješenja za Požešku županiju. Međutim evo potrošili smo čitavo popodne i dio večeri, a od tog smo previše daleko. Meni su bile ministre interesantne vaše opservacije i vjerujem da je dobar dio vaših prijedlog prihvatljiv. Vjerojatno se mogao uklopiti u rješavanje nastalih problema. Međutim ovdje ja iz stranke koja uvjetno rečeno nije sudjelovala u toj priči, ne želim slušati kako je za nastale dugove kriva bivša državna vlast a kako je za nedostatak želje da se problemi rješavaju kriva sadašnja lokalna regionalna vlast. Pa vjerojatno je krivnja negdje između toga, vjerojatno bi i sadašnja državna vlast se mogla malo više uključiti u tu priču. Kako? Pa rješenje je jako jednostavno. Postoji tekuća rezerva proračuna iz koje ste vi dali 4 milijuna kuna za rješavanje problema komaraca, za uništavanje komaraca. U ovoj županiji bi očito trebali uništavati štakore koji su razgrabili imovinu i trebalo bi izdvojiti više od 4 milijuna. Ja u ovom momentu ne znam koliko. Ali ako je točno da je 57 milijuna kuna trenutačno zaduženje Požeške županije, vaša sugestija da oni to reprogramiraju, pa neka reprogramiraju i na 10 godina ukoliko se banka sa time složi, onda bi to bilo u svakom slučaju pa čak i na razdoblje od 15 godina, povrat kredita oko 30% izvornog proračuna, jer znamo koliki je on, negdje 14-15 milijuna kuna. To je nemoguće da ta županija se … tolike kreditne obaveze. Ja sam očekivao da ćete vi u tom smislu dati prijedlog kako bi se vidjelo na koji način se može ići iz decentraliziranih sredstava, na koji način se može pomoći iz tekuće rezerve, a na koji način podržati projekte za iduću godinu, ali u novom proračunu ili eventualno u rebalansu proračuna ako ga bude u ovoj godini. To je bila jedna cjelovita priča koju sam ja ovdje, a i HSS u Saboru htio čuti. A još jedanput ponavljam, ako je bilo novaca za komarce, vjerojatno bi ga se moglo pronaći i u tekućoj rezervi i za štakore. **Šeks, Vladimir jedni i drugi nisu zdravi. onda zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Nastavak sutra sa dnevnim redom kako slijedi u 9,30.